съобщавам на народните представители, че е постъпил Указ № 183 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 14 юли 2011 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за Дипломатическата служба се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия – Комисията по външна политика и отбрана, да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Министър Игнатов иска думата. закона, само от тази трибуна да поздравим създателите на български училища в чужбина, които по моя покана са тук и се провежда Кръгла маса, която да изясни основните проблеми за техния бъдещ статут. И тъй като родолюбивите българи през последните години

Националната програма „Роден език и култура”, вие знаете, Министерският съвет заради кризата гласува постановление, че отпускаме 2 млн. 150 хиляди. Искам само да ви кажа, тъй като проектите са много и са много хубави, ние направихме всичко възможно и със собствения бюджет на Министерство на образованието даваме още 2 милиона. Така че 4 млн. лв. ще отидат за финансиране на добрите проекти на нашите училища в чужбина, което в година на криза мисля, че е голяма, решителна крачка. Използвам тази трибуна да благодарим на тези българи, които полагат неимоверни усилия да се изучава български език, българска история, география на България. Това е важно за всички българи, защото ние вече не ги разглеждаме като емигранти. Всеки от нас по проект или нещо друго може да отиде някъде за три месеца, за една година, за повече и е създадена добра основа неговите деца да продължат своето обучение по български език, история и география, така че завръщайки се в България да продължи нормално своя курс. Това, което успяхме да направим в министерството – още 2 милиона, общо 4 милиона и близо 100 хиляди ще отидат за финансиране на добрите проекти. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, предлагам на основание чл. 73 да бъде удължен срокът за приемане на предложения между първо и второ четене със седем дни по Закона за обществените поръчки № 102-01-40. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Става дума за срока на валидност на акредитацията. Вие предлагате да бъде с по-кратък период на действие като редакционна поправка. Господин Стоичков. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нека още веднъж да осмислим тази редакционна поправка, която според мен не е редакционна, тя е поправка

от 4 до 4,99 получават три години, а оценените от 5 до 6,99-7 – получават една година повече. Ако това е критерий?! Благодаря ви. (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стоичков! Аз съм съгласен, че предложението ми далеч не е редакционно. Ако няма съгласие то да се подкрепи, председателят на Народното събрание е в правото си дори да подлага на гласуване. Няма съмнение. Но, извинете ме, съображенията Ви са съотносими въобще към идеята почти ад хок ние да обсъждаме толкова сериозна промяна в раздел „Акредитация на висшите училища”. За това нещо са необходими поне няколко месеца за прецизиране на скалата на съответствието между оценка, срок на продължителност на акредитацията. И въпросът е: какво правим, ако вървим към един един максимален срок от осем години? Ако тук ставаше въпрос само за Софийския университет, от тази висока трибуна казвам, че той вероятно няма нужда и от акредитация. И 18 години да са халал на този университет. Но ако се окаже, че след няколко години до Софийския университет с осемгодишен срок на акредитация са се изредили още петнадесетина, ние не изяждаме ли самата идея за акредитация на висшите училища? Освен това, Вие често се позовавате на международна практика. Кажете ми в колко държави има продължителност на акредитацията повече от максималния срок на продължителност на учебните програми, тоест на образователно-квалификационните степени? Аз мисля, че в крайна сметка, с приемането на този текст с максимален срок на акредитация осем години, ние ще засегнем интересите на водещите висши училища.

по доклада на комисията, ведно с току-що приетото от нас решение. Гласували

Благодаря Ви, господин председателю. Господин министър, колеги! Аз си спестих участие в дебатите по предишния член, защото си давам сметка, че е изключително прав колегата Местан, че сериозно законодателство и сериозни промени се правят след сериозен анализ. И беше редно тази дискусия, която се случи тук, да се случи в рамките на една разумно проведена дискусия в Комисията по образованието и науката. Между другото, точно по повод на начина, по който приемаме днес закона, давам сметка, че останаха неотговорени въпроси, които имат особен смисъл. Казвам го, защото след малко ще задам един въпрос по съдържанието на § 12. Как оценява агенцията, каква гаранция дава с тази вече доста по-стръмна скала на оценяване? И оттам нататък – какви правомощия вменява на висшите училища? Моят въпрос, господин министре, вероятно към Вас. Алинея 3 на чл. 79 придобива следното значение: „(3) Висшите училища, получили акредитация по реда на този закон, могат да извършват обучение на студенти и на докторанти по договор за съвместна учебна дейност с чуждестранни висши училища, които отговарят на следните изисквания: да имат акредитация от агенция, член на” ENQA, и да имат акредитации съгласно националното им законодателство, тогава когато участват в образователния процес чужди училища от трети страни. Моят въпрос е: в тази сериозна палитра на висши училища, които има в България, това означава ли, че самостоятелните колежи (не говоря за колежите в структурата на университетите), на университетите), които няма как да не са получили акредитация, тъй като те като такива са висши училища, също имат правомощията на университетите, на специализираните висши училища да сключват договори за съвместна дейност, за обучение на студенти и на докторанти? Тъй като тук няма никакво изключение, държа да получа подобен отговор, защото, пак ще повторя, практиката на 51 висши училища в България и на техните 130 поделения е много различна. Благодаря.

отговорът на Вашия въпрос е между страниците на закона. Вие знаете, че ние се опитахме да ограничим правата на колежите и в Закона за академичния състав, но те по статут са висши училища. Такъв е законът. Ако се предложи някакъв ограничителен текст във времето, той може да бъде обсъден. Такъв е законът – те са висши училища. Вие знаете, един път вече претърпяхме такъв провал.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 12, както е по доклада.

намаляване на образователния капацитет на висшето училище – общо или по професионални направления; 2. намаляване на акредитационната оценка, съответно на срока на акредитация на висшето училище и на неговите професионални направления; 3. отнемане на акредитацията на висшето училище.”

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 21, така както е по доклад.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 15, който става § 14 и който се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 18, който става § 17, и който се подкрепя от комисията.

„а”. Комисията подкрепя предложението по т. 2, буква „б”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 21: „§ 21. Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 1. В § 4 се създават ал. 3 и ал. 3 и 4: „(3) Българските висши училища могат да разкриват свои звена в чужбина при условията и по реда на този закон и при спазване законодателството на приемащата държава. (4) В В случаите на договори за съвместна учебна и научноизследователска, художествено-творческа, проектна и иновационна дейност и за образователен франчайз се прилага българското законодателство, освен когато документът, вследствие на проведеното обучение, се издава само от чуждестранното висше училище, е което е сключен договорът."

7: „7. „Образователен франчайз” е съвкупност от права на интелектуална собственост върху марки, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторски права, ноу-хау или патенти или върху програми за обучение на студенти, предоставени от едно висше училище (франчайзингодател) на друго висше училище (франчайзингополучател) срещу възнаграждение, за да се ползват за подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование, способни да прилагат Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 21, така както е по доклад.

Комисията предлага да се създаде § 22а, който става § 22, със следната редакция:

Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, колеги! Вижте как законодателстваме ние – миналата година пак в дебатите по искане да бъде въведено платеното бакалавърско образование ние с вас приехме един текст (тоест – хайде, вие приехте един текст), който урежда начинът, по който се формират таксите за платените магистратури; един текст, който в желанието си да не звучи твърде притесняващо в законопроекта, се оказа твърде рестриктивен по отношение на действащото към момента законодателство при определянето на таксите. След като стана ясно, че този текст с тези ограничители създава сериозни дефицити в бюджета на висшите училища, днес ние тотално ще го отменим и ще кажем: всяко висше училище има свободното право да определя размера на таксите за платените магистратури без никакви ограничения, без тавани, без идеи за това как те би трябвало да изглеждат и по този начин ще се конкурираме. Заедно с това преди малко свалихте и успеха, с който може да се кандидатства за платена магистратура: от успех „добър 4”, на „добър”, което значи „3,50”. Пазарът на образователни услуги нека да се развива, но тогава когато това е само пазар; тогава когато ще се конкурираме с размера на таксите, а не с качеството. Уважаеми колеги, спестявам си всякакво усилие да подкрепя една подобна управленска философия. Съжалявам! ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 22а, който става § 22, със съдържанието, както е по доклад.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 25а, който става § 25 със следната редакция: „§ 25. Откритите до влизането в сила на този закон процедури по признаване на придобито в чуждестранни висши училища висше образование се разглеждат по досегашния ред.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 25а, който става § 25 с редакция, така както е по доклада.

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Стоичков в § 26, в текста

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27: „§ 27. В срок до четири месеца от влизането в сила на този закон

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 27, така както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, така както е по доклада.

както е по доклада. Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6. Текстът е приет, а с това по същество и законът на второ гласуване. Благодаря, господин Стоичков.

Благодаря, господин председателю. „ДОКЛАД относно Проект за решение за за одобрение на Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, № 102-03-16, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 юли 2011 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Проект за решение за одобрение на Проект на Национална стратегия

Георги Шиваров – заместник-председател на Българската стопанска камара, Георги Стоев – заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата, проф. Марин Христов – ректор на Техническия университет, проф. Дамян Дамянов – от Съюза на учените в България. Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 бе представена от страна на вносителите от министър Сергей Игнатов. Националната стратегия си поставя следните основни цели: - да формулира национална научна политика, която създава условия за постигане на задачите, които са поставени от Европейската стратегия 2020; да инициира и стимулира цялостен процес за модернизация в научно-изследователските звена, университетите, научните организации като необходимо условие, за да може да се предприеме съществено увеличаване на публичното финансиране за наука; - да съдейства за трансформиране на българското общество в общество на знанието; да стимулира нарастване дела на екотехнологиите в националната икономика; - да стимулира ефективизирането на използване на качествено нови човешки ресурси. За тази цел в стратегията са дефинирани приоритетните направления за развитие на науката и иновациите, а именно: 1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт, развитие на зелени и екотехнологии. 2. Здраве и качество на живота, биотехнология, екологично чисти храни. 3. Нови материали и технологии. 4. Културно-историческо наследство. 5. Информационни и комуникационни технологии. Стратегията предвижда и разработване на тематични програми, които ще покриват секторни приоритети, като те ще бъдат и отговор на форсмажорни обстоятелства, бедствия и пандемии. Гарантира се развитието на фундаментални научни изследвания на програмно-конкурсен принцип както в приоритетните направления, така и във всички области на познанието. Стратегията предвижда техният дял да достигне 15% от общите разходи за наука. Стратегията утвърждава традициите за прилагане на конкретни финансови инструменти: програмно финансиране, диференциално финансиране на университетите и научните организации на база на оценка на резултатите; схеми за наемане на млади учени; схеми за реинтеграция на българските учени, особено тези, които са създали име или школи в чужбина. Стратегията ще се реализира чрез план за действие, в който се разработват краткосрочни дейности, инициативи и програми, съфинансирани от българското правителство. Първият план за действие е с продължителност до 2013 г. Националната стратегия за научни изследвания в Република България отразява политиката на правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната и е съвместен документ на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на финансите. Бяха представени писмени становища от различни университети и научни организации, синдикални, работодателски и неправителствени организации, които могат да се обобщят по следния начин: Три становища подкрепя напълно стратегията и три я отхвърлят напълно. Останалите подкрепят с бележки, както следва: Отсъства критичен анализ за ролята на държавата и не е посочен нито един проблем, свързан с изпълнителната власт. Констатацията за липса на ефективност при финансирането не е последвана от анализ на дейността на Националния иновационен фонд и фонд „Научни изследвания”. Не следва да се заимства директно от модели, които не са съобразени със спецификата на българската образователна система. Не са посочени причините за застаряването на учените, архаичната база и липсата на мобилност. Липсват социално-икономическите изследвания на човека и обществото, които също имат приложен характер и се правят предложения за допълване с приоритет „социално-икономически изследвания на човека и обществото” и приоритет „здравеопазване”. Предлага се преработка на стратегията, която да очертае връзките „финансови ресурси – човешки ресурси – времеви параметри – административен капацитет” и Националната Националната стратегия за научни изследвания да се обедини с Иновационната стратегия. Предлага се стимулиране на хуманитарните и социалните науки, използване на Дунавската стратегия, по-ефективно използване на структурните фондове и създаване на рискови фондове. Предлага се по-голямо финансиране на фундаменталните науки и да се разшири иновационната политика чрез допълнителни стимули за малките и средни предприятия – да инвестират в научни изследвания и стимули за приобщаване на младите към инженерните професии. Оценката на научните институции да бъде за ефективност на ръководствата им и да се разграничи от оценката на постиженията на научните групи и звена. Предлага се радикална промяна на модела на управление на структурните фондове, който да бъде обвързан с научноизследователската и развойна дейност. В дискусията по стратегията по стратегията се включиха народните представители Веселин Методиев, Валентина Богданова, Румен Стоилов, Галина Банковска, Огнян Стоичков и присъстващите представители на научната сфера и бизнеса.

Бяха направени бележки, че технологията на създаването на документа остава неясна. Създава се впечатление, че стратегии се правят от по-тесен характер от хора и не се съгласуват с бизнеса, науката и дори с държавната администрация. Посочено бе, част от тях от предложените приоритети не са иновативни, а са инвестиционни. Стратегията предвижда сериозни инвестиции от страна на бизнеса, но структурата на бизнеса в България в момента не дава обнадеждаващи обнадеждаващи възможности за едно подобно финансиране. Направено бе предложение за отделно парламентарно обсъждане за състоянието на корпоративната наука и слабостта на българския бизнес да прави научноизследователска и развойна дейност. Такова обсъждане не може да бъде предмет на Министерството на образованието, младежта и науката, а на икономическите министерства, които трябва да дадат ясен отговор, защо нацията периодично изостава в областта на иновациите. Във връзка с намерението за нарастване на програмното финансиране бе посочено, че практиката на фонд „Научни изследвания” и Иновационния фонд към момента е силно неудовлетворителна. Конкретното предложение в тази насока е да не се предлагат малки проекти за малки екипи, а големи проекти, в които много институти да се задължат да си сътрудничат, за да се постигне нещо, което да бъде с европейско качество. Част от текстовете бяха разчетени като изкуственото разделение на науката в научните организации от висшите училища, като например, че публичното финансиране на фундаментални изследвания в България с основано единствено и само с цел поддържане на образователния потенциал на висшите ни училища. Посочени бяха и конкретни грешки в текста, например че 14,7% от учениците са отпаднали от училище през миналата година. Поискано бе съгласието на вносителите да се даде кратък срок на комисията, в който да се преработи стратегията, като се отчетат постъпилите бележки и се отстранят констатираните грешки. От името на вносителя министър Игнатов внесе уточнения, че предложените приоритети са изготвени след анализ на развитието на българската икономика и на възможностите на съществуващия научен потенциал и допълнителна редакция в работна група не е необходима. Корекции могат да бъдат направени и в пленарна зала. Подчертано бе, че основният принцип на стратегията е за съвместна работа между университетите и научните организации. Стратегията ще се актуализира и моделът за това е заложен в съпътстващия план за действие. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма информираха, че се работи по осъвременяването на Стратегията за иновации, която е приета през 2004 г. и новите й приоритети точно ще съответстват на приоритетите, които са заложени в настоящата стратегия за научни изследвания. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 10 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 2, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме решение за одобряване на Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания

Благодаря, господин председател. „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, № 102-03-16, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2011 г. Комисията по бюджет и финанси на редовно заседание, проведено на 14 юли 2011 г., разгледа проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020. На заседанието присъстваха: проф. Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката; госпожа Албена Вуцова – директор на дирекция „Наука” в Министерството на образованието, младежта и науката. От името на вносителя стратегията беше представена от министър Игнатов. Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 има за цел да подпомогне развитието на българската наука за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Тя е изработена и в съответствие с приоритетите на новия Европейски план 2020, насочен към подобряване качеството на живот на европейските граждани и формирането на Европа като силен икономически фактор в световен мащаб. Стратегията осигурява стабилна рамка за развитието на изследователските институции и на научната и иновационна дейност. Тя съдържа целеви стойности, които да бъдат достигнати до 2020 г., както и индикатори за анализиране на изпълнението и ефективността на мерките. На нейна основа ще бъдат изготвяни планове за действие, в които ще се съдържат конкретни цели и мерки за реализирането им. С приемането и реализирането на стратегията се очакват следните резултати: Концентрация на ресурси в приоритетни области; - Развитие на съвременни центрове за провеждане на конкурентноспособни научни изследвания; - Създаване на ново поколение учени, подкрепа за утвърдените учени и повишаване на престижа на професията „учен”; - Повишаване на участието на индустриални партньори в процеса на иновациите; Въвеждане на ефективна система за оценка на научноизследователската и развойна дейност. Националната стратегия въвежда и някои стойностни индикатори за измерване на крайните резултати. В стратегията е направен и кратък анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и с общностните политики в областта на науката и иновациите. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за”- 14 народни представители, „против” – няма, „въздържал се” - 1. Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на проекта за решение и стратегията и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме следното „РЕШЕНИЕ Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания РЕШИ: Приема Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020.” АНАСТАСОВ: С доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Атанасов. Заповядайте. „ДОКЛАД по Проект за решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, № 102-03-16, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2011 г. На свое извънредно заседание, проведено на 19 юли 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Проект за решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020. На заседанието присъстваха Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, Емилия Радева – началник отдел в дирекция „Икономическа политика” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, проф. Цветана Каменова, проф. Росица Чобанова, доц. Митко Димитров, доц. Румяна Стоилова и доц. Антоанета Христова от Българската академия на науките. Министър Сергей Игнатов представи стратегията като отражение на трайната политика на правителството за превръщане на българската наука във фактор за развитието на икономиката. Определени бяха основните цели на стратегията: формиране на национална научна политика, която да създава условия за постигане на задачите, поставени от Европейска стратегия 2020; осигуряване на по-високо качество на изследванията и иновациите чрез повишаване на научноизследователската и развойна дейност; създаване на подходяща среда за провеждане на научна работа чрез подкрепа на съвременни научни инфраструктури и лаборатории; развитие на научния потенциал чрез схеми за професионално развитие и насърчаване на бизнес инвестициите в научни проекти. Стратегията дава предимство на програмното финансиране и предоставя на университетите рамка, в която да планират и развиват научната си дейност. тази връзка се предвижда и въвеждане на ефективна система за оценка на научноизследователска дейност, позволяваща да се наблюдава процеса на усвояване на средствата, равнището на изпълнение на научните задачи и резултатите от научната дейност. Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 акцентира върху: 1. Определяне на конкретни научни области с ясни и дългосрочни приоритети, които са свързани с икономическите интереси на страната и интересите на обществото енергия и енергийна ефективност и транспорт, развитие на зелени и екотехнологии; здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни; нови материали и технологии; културно-историческо наследство; информационни и комуникационни технологии. 2. Повишаване на инвестициите в наука и технологично развитие като целта е да достигнат до 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт до 2020 г. 3. Въвеждане на финансов модел, чрез който да се постигне повишаване на ефективността на разходите и да се подобри качеството на провежданите научни изследвания. 4. Конкуренцията между научните институти и други. Предвиждат се действия за повишаване на интереса на ученици и студенти към развитие в областта на науката чрез различни стимули – финансиране на участие на млади учени в международни конференции, осигуряване на средства за публикуване в реферирани списания и други. заключение беше отбелязано, че стратегията ще се реализира чрез план за действие, в който се разработват краткосрочни дейности, инициативи или програми, съфинансирани от българското правителство като до 2013 г. ще бъдат реализирани няколко ключови схеми. В хода на дискусията проф. Росица Чобанова от Българската академия на науките отбеляза, че общото събрание на БАН е приело становище, с което декларира, че не може да одобри стратегията в този й вид. В изказването си тя мотивира липсата на научен подход при определяне на приоритетните изследвания за държавата. Според проф. Чобанова не са добре фокусирани или са пропуснати важни приоритети, сред които социално-икономическите изследвания на човека и обществото в страната, което е в разрез с изследователската политика на Европейския съюз. В тази връзка и в защита на нейната теза отношение взеха доц. Антоанета Христова от Институт за изследване на населението и човека, доц. Румяна Стоилова от Институт за обществата и знанието, както и доц. Митко Димитров. Народният представител Анна Янева зададе въпрос относно дейността в бъдеще на Обединения ядрен институт в Дубна и Националния иновационен фонд и по-специално – приемайки Национална стратегия за развитие на научните изследвания, не означава ли тя да обхваща всички дейности свързани с научните изследвания и иновациите? В отговор министър Игнатов отбеляза, че Обединеният ядрен институт в Дубна, членският внос на който се плаща от БАН, е в плана за действие. Относно Националния иновационен фонд той отбеляза, че фондът работи и в момента се подготвя Закон за иновациите. Народният представител Корнелия Нинова попита стратегията представлява ли част от Националната програма за реформи на правителството и до каква степен са отразени в нея бележките и препоръките на Европейската комисия в тази област? В отговора си министър Игнатов изтъкна, че стратегията е приета от Европейската комисия с всички препоръки отправени от нейна страна. Заместник-председателят на комисията Петър Димитров попита какво ще представлява научната карта на България и в частност ще продължи ли съществуването си Българската академия на науките? След представяне и обсъждане на стратегията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” - 15, без „против” и „въздържали се” – 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за одобряване на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ:

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Аз ще ви запозная съвсем накратко с него: „На заседанието, проведено на 20 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект за решение за одобряване на проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, внесен от Министерския съвет. На заседанието на комисията участваха Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката и Юлиян Николов – директор на дирекция „Икономическа политика” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът на Националната стратегия за научни изследвания има за цел да оптимизира процеса на развитие на българската наука с времеви хоризонт 2020 година. Основен приоритет на стратегията е постигането на икономически модел, базиран на знанието и иновациите. Настоящият проект е релевантен на общностните политики в областта на науката и иновациите. Той отразява политиката на правителството в сферата на науката с визия към дългосрочно стратегическо развитие на страната. Създава се стабилна рамка за развитието на изследователските институции, на научната и иновационната дейност в България през следващите 10 години. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси, и контрол на европейските фондове предлага с 9 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да приеме решение за одобряване на проект

Ще кажа само няколко думи, тъй като бяха изслушани докладите на четирите комисии, където в резюме са представени основните акценти на документа, който внасяме. Разполагате и с текста на стратегията. Няма да правя анализ на годините от 2003 г. насам как се стигна до изработването на тази стратегия, защото законът ни задължаваше още през 2003 г. да имаме. Много са причините за забавянето, за да стигне до обсъждане тук в пленарната зала за пръв път през 2011 г. Естествен е стремежът на академичната общност. Всеки иска да види своята катедра, своя институт, своята секция в тази стратегия и смята, че ако те отсъстват, ще бъдат пренебрегнати. Внимателният прочит на приоритетите показва, че всички те са насочени към човека и обществото и се реализират естествено чрез човека и обществото. Така че пренебрегнати няма. Тази стратегия е резултат на макроикономически анализ, направен от Министерството на финансите, на секторни анализи в областта на науката, иновациите и икономическото развитие на страната. Обобщен анализ е публикуван още през 2010 г. от Министерството на образованието, младежта и науката. Всичките приоритети са дискутирани и са приети от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Искам да подчертая, че документът, който предстои да бъде приет, вярвам че ще бъде приет, е плод на усилията на трите министерства – Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, тоест ние, трите министерства, тримата министри сме съвносители, в резултат на постигнат широк обществен консенсус. Първо, три министерства внасят в Министерския съвет един текст, който е разгледан в четири комисии, имаме обширна писмена документация за контактите и предложенията както на отделни учени, така и на повечето институти на Българската академия на науките. Разпространено е открито писмо от проф. Борислав Борисов, председател на Съвета на ректорите, където в т. 4 се казва, за да не цитирам буквално текста, че Управителният съвет на Съвета на ректорите твърдо подкрепя внесения Проект за Стратегия за научни изследвания в Република България. Нещо повече. Този документ два пъти е обсъждан с представители на Европейската комисия. Ето го Ето го и писмото, мога да ви го покажа, от директора на Генерална дирекция „Наука” в Брюксел, това е господин Робърт Ян Смитс, изключително

бяха отчетени и на 31 май след обяд в Брюксел, където представих Стратегията вече в присъствие на еврокомисар Куин, господин Ян Смитс също беше там, други колеги от Брюксел и от България. Дискутирана и обсъждана е с експерти на Световната банка. Най-важното в тази Стратегия е, че се въвежда инструмент на финансиране, където основното е програмно-конкурсният принцип. Искаме да преминем от раздаването на пари „на калпак”, както се казва, към финансиране на проекти. Второ, изключително силно място в тази стратегия е, че буквално се казва: приоритетно се финансират съвместни проекти, тоест на научни организации или на университети с научни организации, имам предвид институти на Българската академия на науките. Обръща се внимание на младите учени, обръща се внимание на реинтеграцията на успешни български учени, които са в чужбина. В човешкия живот има два типа хора, срещаме ги ежедневно на улицата. Има едни, които никога – от своето детство до късната си възраст, не знаят какво искат от живота и се лутат насам-натам. Има и такива, които си поставят цели за постигане. Те са по-успешните. Голяма част от вас тук са точно такива хора, които още на млада възраст са знаели какво искат от този живот, и пътят, по който ще го реализират. Същото е и за държавите. Има страни, които казват: всичко ни е приоритет. Все още се намираме, преди гласуването, в това състояние. Има страни, и те са по-успешните, които казват: нашите приоритети са първо, второ, трето, четвърто, пето, нека да концентрираме финансов и интелектуален ресурс там, за да можем да вървим напред. Така че, уважаеми колеги, предлагам ви да подкрепите Националната Националната стратегията за научни изследвания. Предвиден е инструментът на план за действие – краткосрочен, който да обновява необходимите решения, за да бъдем наистина успешни през 2020 г.

Националната стратегията за развитие на научните изследвания 2020 е първият стратегически документ за научни изследвания, който се разглежда в пленарната зала на българския парламент. През 2003 г., в резултат от Лисабонската стратегия от 2002 г. и в рамките на португалското представителство, е приет Европейският план от Барселона. В рамките на предприсъединителните процедури за ЕСА България стартира разработването на национални документи за постигане на залегналите в плана цели, като през 2003 г. приема Закона за насърчаване на научните изследвания. Оттогава досега е имало няколко опити да се приеме Стратегия за научните изследвания, като през 2005-2009 г. варианти на стратегията са приемани от Министерския съвет, но не са стигали до пленарната зала на Народното събрание. Днешната стратегия е разработена с участието на експерти от различни целеви групи – Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, както и с активното участие и принос на научната общност и на икономическия сектор в Република България. За първи път се демонстрират воля за постигане на обща цел чрез координация между различните сектори и заинтересованите страни. Стратегията беше публично оповестена и настоящата версия отразява препоръките на различни групи учени. Представена и съгласувана е с експерти от Важен момент в стратегията е въвеждането на нов модел за финансиране на научните изследвания и очертаването на общи приоритети за развитие на науката в следващите години. Наред с казаното дотук си позволявам да предложа на вашето внимание няколко важни технически корекции по текста на стратегията. Тези корекции няма да променят същността на документа, но считам, че ще прецизират стратегията по отношение на възникналите несъответствия и технически пропуски. Уважаеми колеги, господин председател, предлагам да се приеме отразяването на следните четири корекции. На страница 1, последен абзац: да се заличи името на Япония. Считам, че промяната ще изчисти смислово текста, тъй като на страница втора Япония е част от държавите на Г-6 и по такъв начин, ще бъде изчистена тази техническа грешка. На страница 21, абзац 1, след текста: „ранно отпадане от училище – 14%” да се добави бележка под линия със следното съдържание: „Това е относителният дял на населението във възрастовата група 18-24 години, които към настоящия момент не участват в обучението и имат по-ниско от средно образование.” Мотивите са, че така представеният индикатор без допълнително обяснение може да се разбере погрешно, тъй като за последната календарна година рано напусналите са малко над 19 хил. души, което не е 14% от учащите.

На страница 70, да се коригира индикаторът „Процент на частните инвестиции за научноизследователска и развойна дейност”, който да бъде 0,8%. Това е необходимо, тъй като публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност са определени в размер на 0,7% от БВП и така коректно се достига до общата дефинирана стойност от 1,5% общо. Това е в таблица – трети индикатор. На същата страница 70: графата за процент на структурните фондове за научноизследователска и развойна дейност да се коригира на 15%, като това е определено на страница 50 от текста на стратегията. Мотивът е за коректно отразяване на едни и същи показатели. Това е в таблицата – четвърти индикатор. Благодаря ви.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър! Само едно предложение, което е от Българската академия на науките – на стр. 47 към четвърти приоритет „Културно историческо наследство” да се добави „Човек и общество” в Проекта за национална стратегия, подробно излагат мотиви, с които е запознат и министърът на образованието. Благодаря ви.

господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Може да ви е странно, но аз съм категорично против добавянето на „Човек и общество” към приоритетите. Аз самият съм представител на тази научна област и би трябвало да Културно-историческото наследство е включено като приоритет, защото то, заедно с останалите четири приоритета, ще направи българската икономика по-конкурентоспособна. Културно-историческото наследство спомага за развитие на туризма и инфраструктурата, а „Човек и общество” – всички тези приоритети са насочени към човека и обществото и човекът и обществото са инструмента за постигане на всички цели. цели. Има някакво неразбиране, има страх естествено, в сектора на тези институти, и това са социолози, философи, психолози, демографи, историци и така нататък. Никой няма да бъде пренебрегнат. Абсолютно никой! Целта на стратегията, която представяме в момента, е да изведе българската икономика от тези последни позиции, които заема по конкурентоспособност. В рамките на един 10-годишен период да се създадат положителни позитивни промени чрез инвестиция в науката да постигнем икономически растеж. Смятам, че е нецелесъобразно и разлива цялата схема, дори личното ми убеждение е, че и пет приоритета са много. За да можем да отделим повече средства и интелектуален потенциал се нуждаем от по-малко приоритети, за да бъдем успешни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Госпожо Богданова, заповядайте за изказване.

Уважаеми господин председател! Господин министър, не смятате ли, че е лоша парламентарна практика точно преди ваканцията периодично, независимо какъв е поводът, в пленарната зала да бъдат гледани законодателни решения, свързани с образованието и науката? Мисля си, че това не е добър подход, защото нагласата на всички ни като че ли днес е по-различна. Само че проблемът е изключително сериозен и съм съгласна с министър Игнатов, че приемането на една подобна стратегия е важен акт, тъй като той определя политиката на всяко едно правителство във времето до 2020 г., защото следва да отговори на заявените претенции на Европа в нейната „Стратегия 2020” и защото в края на краищата създаването на една подобна стратегия е едно изключително трудно занятие. Аз знам, че е важно тя да бъде приета, законодателно уредено съществуването й, нейното неприемане и нейното непоявяване в пленарната зала прави мъртви част от текстовете в Закона за насърчаване на научните изследвания. Знам също така, че един подобен документ трябва да бъде наистина резултат на сериозно обществено съгласие и не смятам, че само тази виртуална дискусия, която се случи, може да бъде доказателство за едно обществено заявено приемане на този документ – това първо. Второ, аз ще ви спестя коментара за приоритетите, защото смятам, че разговорът за това кои следва да бъдат приоритетите, около които да бъде организирана цялата наша дейност по насърчаване научните изследвания, вероятно се нуждае от по-друг експертен анализ. Ще си позволя да кажа обаче няколко аргумента, с които аз няма да подкрепя тази стратегия и те ще бъдат част от това, което казах вече и по време на заседанието на комисията. Първо, по модела на финансиране, по ангажимента на държавата да осигури развитието на научните изследвания в България. Уважаеми колеги, това, което предлага Министерският съвет, е увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации да стигнат към 2020 г. 1,5% от брутния вътрешен продукт, от които поне 0,6% публични разходи за наука. Днес, под черта, зад черта, колегата Стоилов предлага този процент да стане 0,7 и да се намали с 0,1%, който очакваме да дойде от българския бизнес. Само че Европа говори за друг процент. Тя предлага един стремеж към 2020 г. този процент, който европейските държави да отделят за наука да бъде 3%, от които 1% публични разходи и 2% частни инвестиции. Между другото това, което ние предлагаме в рамките на този 1,5%, до 2020 г. публичните разходи за наука би следвало да се увеличават с по четири на всяка година, разходите на бизнеса да скочат значително по-бързо и повече. Заедно с това аз също твърдя, че в структурите на българския бизнес едва ли се полагат подобни скокове. Ако сте обърнали внимание, имаше едно изследване на Стопанската камара, която е проучила настроението сред българския бизнес, и там 15% от българските фирми твърдят, че биха инвестирали в наука, останалите обаче не проявяват подобен интерес. Осемдесет процента обаче твърдят, че те биха направили това, ако то води след себе си данъчни облекчения – за подобен ред, за подобен стимул в този проект никой не говори. Според стратегията, проектното финансиране става основно за издръжката на науката. От 8 до 15% от структурните фондове трябва да се използват за изследвания.

но едва ли би бил преодолян този процент, който ние възлагаме на държавата да осигури за науката. Защото вижте какво пише в стратегията: „70% от тези 1,5% или 60% на една друга страница, ще се дават за тези пет приоритетни направления”. До 15 даже не и 15%, до 15 са фундаментални изследвания. Аз вече предложих да бъде изчислено колко означава това при размер на публичните средства за наука, които сме отделили с бюджет 0,2% от брутния вътрешен продукт. Между другото, има един интересен текст. Той предизвика сериозна дискусия в комисията, предизвика и обществена дискусия – за какво и за какви фундаментални изследвания ние отделяме тези до 15% средства? Записът, който добросъвестно колегите предложиха като обсъждан в комисията е, че публичното финансиране на фундаменталните изследвания в България е основан единствено и само с цел поддържане на образователния потенциал на висшите ни училища. Колкото и да твърдим, че текстът може да бъде четен всякак, това не е художествено произведение, това е стратегия, което означава, че държавата, с приемането на тази стратегия, твърди, че отказва да финансира фундаментални изследвания в научните организации. Това е, меко казано, нередно, иначе казано – много опасно. Вие днес казвате, че институтите на Българската академия на науките, които се занимават с фундаментални изследвания, няма да бъдат финансирани. Това е път, ред и решение, което никой не си е позволявал да приема, не защото е радикално и революционно, а защото е вредно и опасно, и защото изважда навън една сериозна група български научен потенциал, който Вие твърдите, че няма да се занимава с научни изследвания, а ще чакате приложна наука. Между другото, господин министър, ако ние твърдим, че правим документ с европейски измерения, аз искам да Ви напомня какъв надпис стои на входа на Института „Луи Пастьор”. Този текст може би щеше да даде отговор на част от въпросите, които биха възникнали в тази зала, ако тя искаше да се занимава с този проблем. Там пише: „Няма фундаментална и приложна наука! Има наука с приложение в практиката”. Това изкуствено разделение, което ние днес предлагаме, носи друг привкус и, според мен, ще доведе до други резултати. Между другото, тази структура на средствата, която Вие предлагате да бъде разходвана по този начин, поставя един друг въпрос. Ако 70% бъдат за приоритетните направления, ако до 15% – приемам така най-доброто разположение на правителството да предложи 15% за фундаментални изследвания – означава, че с всички останали средства, преценете колко са те, ние ще финансираме останалите науки, ще финансираме идеите за три национални научни комплекса, предвидени в Националната пътна ще се плащат международните експертизи за оценка, ще се поддържат патентите, ще имаме активно участие в научните дейности в региона, ще се правят фондове за рисков капитал и въобще ще стимулираме иновативните фирми. Аз не виждам възможност ние наистина в България да правим сериозна наука с това отношение на държавата в рамките на този процент, който стратегията предвижда. Искам да кажа и още нещо. Ние много спорихме по изходните данни, на базата на които се правят решенията и идеите в тази стратегия. Аз не искам да се връщам към спора кои цифри са валидни. Твърдя обаче, че ние правим сериозна грешка, защото боравим с осреднени цифри. с осреднени цифри. Те не правят сериозна картината на базовия анализ, на базата на който ние днес ще приемем решение. Даже погледнете простичко! Колко хора в България се занимават с наука? Според националната статистика, около 13 хиляди са преподавателите във висшите училища. Пак според същата тази статистика, и то защото боравим с един стар критерий отпреди 20 години – научноизследователски сектор, ние твърдим, че около 4 хиляди от тях са само тези, които се занимават с наука. Вие твърдите ли, че това е коректната цифра? Аз твърдя, че не е! Поради това ще се окажем в един момент, че всички пари за наука отиват в БАН, което не е вярно. Ние пари на БАН за наука не даваме, ние им даваме пари за заплати и за издръжка, които не стигат. Този осреднен показател всъщност ни прави една от държавите с най-нисък процент на хора, заети с наука, което може би също не е вярно, ако цифрата бъде приведена в нейните реални измерения, каквито сегашното състояние на българското висше образование предлага. Много неща може би трябва да се кажат. Аз искам да обърна внимание на още две. Първо, по отношение на това как стимулираме младите хора в България да правят наука. Имаше един въпрос, който беше поставен в предишното обсъждане на поправките в Закона за висшето образование, на който ние като че ли ей-така по принцип, отказваме да дадем отговор. Не може да бъде вярно, че отказът на младите хора да се занимават с наука, липсата на нормален стимул за тяхното развитие е само и единствено, аз ще се опитам да цитирам точно – „архаичното управление на част от научните структури и липсата на визия за развитието на кадрите”. Каквато и визия да имат, аз даже ще повторя нещо, което казах, колкото и да са евристични намеренията ми, 100 лв., колеги, са си 100 лв. По този начин, стимулирани младите учени да правят наука в България, освен с моралния ни стимул, ние с нищо друго не им предлагаме да продължат да го правят. Дайте да говорим сериозно как се развиват младите учени в България, какви базови заплати им осигуряваме, с каква структура са тези заплати, защото всичко останало са просто добри намерения, които звучат много емоционално, но не решават ничий проблем, най-малкото проблемът на България. И още нещо! Вярно е, че към четирите основни свободи на Европейския съюз ние прибавяме една пета. Това е свободното движение на знания. Заедно с това аз твърдя, че приемането на Стратегията за научни изследвания е първа преди Стратегията за иновации, а и двете – преди Стратегията за икономическо развитие, едва ли дават отговор на част от въпросите, които си струва да бъдат поставени от научните организации и от университетите, от хората, които биха искали да се занимават с наука. Защото ако те са факт, ако те се покриват помежду си, ако от едната следва другата, тогава ще се появи и ще се развива нова иновационна структура, тогава ще е ясно какви са задачите, които са поставени пред науката. Тогава тя ще работи активно и ще получава своите оценки, а не принципни и въобще. Тогава, в края на краищата, даже и по предишната дискусия, ние можем да казваме какви ще бъдат тези докторантури, които, работейки от млади хора, могат да бъдат приложени в бъдещото икономическо развитие на България. Казвам това, уважаема госпожи и господа, защото когато се прави един документ с дългосрочно звучене, който определя поведението на няколко мнозинства и правителства напред, който прави България съизмерима със своите посестрими в Европейския съюз, ние трябва да бъдем много по-претенциозни, много по коректни и много по-отговорни към бъдещето на тази страна, която всички ние не просто управляваме, а даже представляваме. Така че тази стратегия. Съжалявам, че министър Игнатов отказва една работна група да промени поне част от редакционно зле звучащите текстове, които създават възможност за двусмислие и тъй като знам, че стратегията се приема на едно четене и поправки по същество по нея няма как да бъдат правени, тя няма как да бъде подкрепена днес.

които така и така са в един бюджет, определен година напред, който ще бъде определен и за следващата година. Всички опираме до бюджета. Но не искам и моля Ви да не спекулираме, защото много пъти с Вас си говорим в комисията

Моментът е такъв, че трябва да има приоритети. За мен, една държава, която няма приоритети и не финансира приоритетно определени области, които ще имат добавена стойност, независимо че са добавена стойност от наука, няма бъдеще. Благодаря ви.

Благодаря Ви, господин председателю. Господа министри, колеги! Благодаря на колегата Стоилов, че той всъщност потвърди моите опасения. Вие твърдите, че в България фундаментални изследвания няма повод да се правят, тъй като те не носят бързо Аз смятам, че всяка уважаваща държава трябва да развива своите фундаментални изследвания, на базата на които да прави приложни изследвания, които да носят пари. Този опит да профанизираме бъдещето на науката в България, само доколкото продуктите, които биха излезли, могат да носят пари, желанието ни да стимулираме основно бизнеса да прави наука, а не научните организации, според мен, не носят добро бъдещо развитие на науката в България.

Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Реших да взема думата, защото и аз започнах да тръпна от ужас какво ще стане с мен, след като изтече мандатът – аз съм учен и трябва да се върна в една ужасяваща среда. Успяхте и мен да уплашите! Фундаменталната наука, ако видите приложенията, ще забележите, че средно се финансира с 12, 15, 17%. Няколко са страните с по голямо финансиране, където то стига 29%, и то зависи от условията, от бюджета на съответната страна. Това, първо. Второ, когато се говори за тези 3%, казах го и в няколко комисии и продължавам да твърдя, че това е една добра идеология. В момента България отделя малко под 0,4% публични средства за наука. Германия с една мощна икономика отделя 0,8% публични средства, а другите средства идват от частния сектор. Не казвам, че сме добре, а стартираме от ниска база, но тя е съпоставима с парите, които се дават за изследвания от другите страни. Вярно каза госпожа Богданова – България е единствената страна, която по структурните фондове няма програма „Наука”, България е единствената в списъка, но я няма и по енергия, и по здраве. Това са три приоритета, които сме включили в научната стратегия. Аз не задавам въпроса защо България я няма. През 2007 г. е трябвало да бъде подписана. Не казвам защо не е била подписана, защото много добре зная, че не е била подготвена, има предшестващ период. Така или иначе, това е положението – нямаме тези пари и затова наистина трябва да се концентрираме. Понеже във всички изказвания звучи „европейското развитие, а ние тук ...”, ние тук ще продължим да се мотаем дотогава, докато българската наука остане фрагментирана. Затова имаме нужда от стратегия. България освен че няма програма „Наука” по структурните фондове, тя може би остана единствената страна, която няма научни приоритети. Нашите научни приоритети са съобразени с приоритетите на нашите партньори от Европейския съюз. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, заповядайте за изказване.

Към края на 2009 г. председателят на Европейската комисия господин Барозу представи необходимостта от нова „Стратегия 2020” 2020” всъщност като необходимост от актуализирането на Лисабонската стратегия за икономика на знанието. Европа отчете, че целите на Лисабонската стратегия не са изпълнени и онова, което предвиждаше тази стратегия – 2% от брутния вътрешен продукт на страните от Европа за инвестиции в научни изследвания, в наука, се оказва крайно недостатъчно и се налага корекция. Европа се ориентира към 3% от брутния вътрешен продукт. Аз няма да влизам в повърхностен разговор по тази тема и да говоря за трите процента като дължими от държавната субсидия. Наистина има необходимост съвършено коректно да кажем, че съотношението на публичните разходи спрямо частните в тези 3% е 1:2. две трети от тези разходи трябва да бъдат инвестирани от частния сектор и едва една трета – от съответните държави. когато говорим за финансирането на българската наука, на иновативните дейности в България, също така да се съобразим с европейските тенденции и претенциите ни към финансирането на науката по линия на държавния бюджет трябва да гонят европейските стандарти. Въпросът е обаче, че не само не ги гоним, а не ги достигаме дори с това разбиране, уважаеми господин вицепремиер. Поставяте си цел от 0,6% публични разходи спрямо общи разходи за наука 1,5%,

Вероятно ще кажете, че ако от утре решим инвестициите в научни изследвания да се увеличат три пъти, България със своята научна инфраструктура няма да е в състояние да усвои тези средства. Трябва да бъдем реалисти и да си го признаем. Точно затова обаче в тази стратегия трябва да видим като нарочен приоритет доизграждането или изграждането на адекватна научна инфраструктура в България. Има ги тези редове, но те не извеждат приоритет отчетливо, тъй като един от големите проблеми на българската – съгласен съм с госпожа Богданова, условно ще използваме израза „приложна наука”, е в следния факт. До 1989 г., предвид държавната собственост върху средствата за производство, приложната наука в България всъщност беше ведомствената наука. Тя се реализираше в държавните предприятия. След промяната на собствеността обаче по необходимост, неизбежно ведомствената наука умря, но днес отчитаме, че след 21 години, вече 22-ра година корпоративната наука не се роди.

„Създаване на предпоставки за зараждане и развитие на корпоративната наука”. Къде е този раздел? Частният сектор да поеме две трети от тежестта на издръжката на българската наука и отделно да видим ясен график как България постепенно, но не през 2019 г., а като първа стъпка от 2012 г. ще достигне 1% публични разходи за иновативна дейност от брутния си вътрешен продукт. Това също не се вижда достатъчно отчетливо в предложената стратегия. Ще повторя: ние не можем сами да си поставяме цели, които са наполовина от целите, които си поставя Европейската комисия. Уважаеми господин вицепремиер, по този начин ние сами се поставяме във втория коловоз, в проекта „Европа на две скорости”.

разгърнати. Аз съм съгласен, че и БАН, и висшите училища трябва да бъдат извадени от удобната поза на чакащи държавна субсидия. Мисля, че те вече са готови и за съучастие в реформите. Неотдавна в дискусия, организирана от млади учени, чух професор от Софийския университет, който ме впечатли с една своя много интересна теза. Той каза, че в условия на криза университетът може да оцелее и с тези средства, стига да оптимизира разходите си. Представи разгърнато този много интересен концепт. Аз обаче мисля, че трябва много ясно да си поставим целите. Стратегическата цел на България е оцеляването или развитието?! Ако ние имаме за цел развитието, оптимизирането на вътрешните ресурси на системата на висшето образование и на БАН, няма да е самодостатъчно, за да ни осигури стратегията за ускорено развитие, тъй като България има да догонва, за да си позволи стратегия на оцеляването. Аз очаквах този документ – Стратегията за научни изследвания, да представя технологията на догонващото, изпреварващото развитие на България, така наречената Стратегия на конвергенцията. Извинете, господин вицепремиер, господин министър, документът – представеният проект, не ме убеждава, че съдържа в себе си технологията за ускореното развитие. Трябва да сме наясно, че е илюзия очакването, че прикачени, макар и като последен вагон в коловоза на Европейския съюз, ще се движим със скоростта, в която се движи Европейският съюз като цяло. Европейският съюз е изправен пред предизвикателството да участва активно в една друга глобална конкуренция със САЩ, с Япония, с новите източни гиганти, за да си позволи да търпи свои елементи, които биха спъвали или дори забавяли нейното успоредно развитие. Затова, оценявайки като положителен сам по себе си факта, че днес обсъждаме Националната стратегия за развитие на научните изследвания,

актуализиране и ще повторя предложението си – има нужда от специален раздел с условно заглавие „Създаване на условия за възникване и развитие на корпоративната наука в България. Точно там трябва да бъдат предвидени данъчните механизми и всички други способи. На този етап с огромно неудоволствие ще се въздържим от подкрепа на проекта. Няма да гласуваме „против”, но ще гласуваме „въздържал се”. И понеже наистина няма никаква възможност за предложения, тъй като документът ще се приеме на едно четене, ще се възползвам от формалното право да предложа отпадане на текстове, госпожо председател. На страница 47, подчертано в черно четем следния текст: „Тъй като финансирането на фундаментални изследвания е директна инвестиция в световната икономика, то публичното финансиране на такъв тип дейност в България е обосновано единствено и само с цел поддържане на образователният потенциал във висшите училища”. Оставам настрана несполучливия пълен член на допълнението и вероятно господин министърът ще обърне внимание на своите експерти, които подготвят актовете, подготвят актовете, които той внася в парламента, защото от други министерства можем да получаваме проекторешения с граматически грешки, но не и от Министерството на образованието. Но не заради това ми е предложението за отпадане на този текст. Аз, господин вицепремиер, трудно разбирам как точно фундаменталните изследвания, а не приложните, са директна инвестиция в световната икономика. Един по-широк поглед може да установи и такава връзка. На този етап ми е малко трудно например да си обясня как едно фундаментално изследване за историята на постпозитивния определителен член в българския език, който представя една уникална особеност на езика ни в семейството на всички славянски езици е принос в световната икономика. Ако можете да ми го обясните, ще оттегля предложението си този текст да отпадне. Вероятно сте имали предвид по-скоро приложните изследвания и от някои от фундаменталните изследвания, които впоследствие биха могли да бъдат трансформирани в приложни изследвания. Най-малкото наистина се нуждаем от повече пояснения по този текст, които, ако не получим, поддържам предложението си този абзац да отпадне. Благодаря, госпожо председател.

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Представената Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. е разработена най-напред с широкото участие на експерти в различните целеви групи Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на финансите, както и с активното участие на неправителствени организации, икономическия сектор на Република България, академичната общност. За първи път се демонстрира воля за постигане на обща цел чрез координация на различните сектори и заинтересовани страни, а и бих казала, че за първи път Националната стратегия за развитие на научните изследвания влиза в пленарна зала. Стратегията беше оповестена публично и настоящата версия отразява препоръките на различните групи учени, на неправителствените организации, на институциите и висшите училища. Представена е и е съгласувана с експерти от Световната банка и Европейската комисия. Всички използвани статистически данни са официални и почиват на международни източници, които са цитирани и описани. Използвани са най-актуалните и достъпни данни от Националния статистически институт и от Евростат. Използвани са признати и официално публикувани вторични източници на информация, като докладите на Европейската комисия, на съвместните изследователски центрове, например Европейски индустриален наблюдател. Интегрирани са данни от проучванията на Световната банка за иновационния потенциал на страната и доклади на Българската академия на науките и на Федерацията на научно-техническите съюзи. Важен момент в стратегията е въвеждането на новия модел за финансиране, за който говори господин министъра, и очертаването на общите приоритети за развитие на науката в следващите години. Особено внимание заслужава подходът краткосрочните приоритети да се реализират чрез тематични програми. Стратегията акцентира върху съществуващите инструменти в подкрепа на научната дейност, като е предвидена и перспектива за тяхното усъвършенстване и развитие. Планът за действие, за който стана дума многократно, е приложим екшън план, който всяка година ще актуализира новите и по-важни елементи, които ще бъдат активни към съответния период. С оглед на представянето, предлагам стратегията да бъде приета, но по отношение на финансирането си мисля, че за първи път се демонстрира воля за постигане на обща цел при дефиниране на научните приоритети чрез координацията на различните сектори. Не можем да си позволим заради формулировка да пропуснем някоя важна за развитието на науката на България и на икономиката на страната ни научна област. Всяка дума в приоритетите е обмислена от широк кръг експерти, учени и специалисти от различни области, финансисти, икономисти и представители на бизнеса. По отношение на конкретизиране в рамките на общите приоритетни направления насочвам вашето внимание към факта, че в стратегията е включен и специалния екшън план. При определяне на приоритетите са имани предвид няколко основни сектора. Те се базират на макроикономическия анализ, направен от Министерството на финансите, на секторни анализи в областта на науката, иновациите и икономическото развитие на страната. Обобщеният анализ е публикуван през 2010 г. от Министерството на образованието, младежта и науката. Приоритетите са дискутирани и са обсъдени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Приоритетите са коментирани с аналитици от Световната банка и са съгласувани с Европейската комисия и с генералния директор на дирекция „Наука и иновации”. Приоритетите отчитат и част от силните страни на българската научно-иновационна система. Това е видимо и от различни анализи и данни от Световната банка, които са публикували своята активност през различни индикатори. Тъй като говорихме за различните моменти на финансиране в приоритетните области, аз бих искала да се спра на някои от тях, защото, пак казвам, това е стратегията, която за първи път стига до пленарната зала. От 2003 г. насам в момента, в който е бил приет Законът за научните изследвания, е било заложено шест месеца по-късно да има направена такава стратегия. Последно в началото на 2009 г. предишният министър на образованието е внесъл стратегия за разглеждане в Комисията по образование. Тя е гледана на подробни заседания три пъти и така и не е стигнала до пленарна зала. Уважаеми колеги, призовавам ви да гласуваме тази стратегия, защото това наистина е стъпката за развитие на бъдещето на нашата наука и на нашата икономика, бих казала. По отношение на фундаменталните изследвания, за които стана дума. Осигурени са всички финансови ресурси България да участва в световните организации за развитие на фундаментални изследвания със своите такси. Освен това, за фундаментална наука не се изисква особено много ресурс, но без нея няма шанс никаква наука да бъде развивана. Така че процентът, който беше отделен за фундаментална наука, смятаме, че към момента е абсолютно достатъчен. Винаги може да бъде повече, но, пак казвам, това е дискусия, която се води вече години. вече години. На базата на научни програми институциите могат да предложат различни области за изследване, извън приоритетните такива. Програмно конкурсно финансиране на приоритетните направления, като не следва приоритетите да се възприемат като ограничаващи. И енергията, и нанотехнологиите имат социални и етични аспекти. Тематични и секторни програми, които ще позволят формулирането на краткосрочните приоритети. Поддържане на фундаментални изследвания, без оглед на тяхната тематика. Подкрепа на участието в европейски програми, които са в различни тематични области. Фонд „Научни изследвания” работи на базата на годишни оперативни програми и всяка година има задължение да планува конкурсите, които ще се изпълняват. Планът за действие към стратегията – една част от бюджета на фонд „Научни изследвания” е предвидена за финансиране на приоритетните направления.

Направени са предложения от народния представител Румен Стоилов, от господин Огнян Стоичков и от господин Лютви Местан. Започваме с предложенията на господин Стоилов. Той

последния параграф – да се заличи името на Япония, тъй като промяната изисквала текстът да бъде изчистен смислово. На стр. 2 – „Япония е част от държавите от Г-6 и по такъв начин”. Това всъщност е дублиране, което не е добре да остане в този вид като окончателна редакция. За яснота на народните представители – на стр. 1 от стратегията, последния ред да бъде заличено името на Япония и текстът да бъде: „като Сингапур и Корея”. Моля, гласувайте.

Следващото предложение на господин Стоилов визира стр. 21 – в първия абзац, в началото на страницата, на ред трети започва текстът „ранно отпадане от училище – 14%”. Той предлага под линия да се добави бележка, която да обяснява какво се има предвид в това понятие със съдържание: „Това е относителният дял на населението във възрастовата група 18 24 години, които към настоящия момент не участват в обучението и имат по-ниско от средно образование.” Тъй като под черта в момента има вече точки 8 и 9 като препратка, аз предлагам това да бъде т. 8а, за да не променяме по-назад всички препратки. Подлагам на гласуване предложението: след текста „ранно отпадане от училище – 14%” на стр. 21, ред 4, отгоре да се запише цифрата „8а” и отдолу под черта срещу „8а” да бъде изписан текстът: „Това е относителеният дял на населението във възрастовата група 18 24 години, които към настоящия момент не участват в обучението и имат по-ниско от средно образование”. Ясно ли е какво гласуваме?

Там има една таблица на индикаторите за мониторинг на изпълнението на целите, задачите и мерките на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г. Има предложение за промяна

Гласували 96 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 12. Предложението е прието. Последната редакционна поправка, която предлага господин Стоилов, е на стр. 70. „Процент за структуриране фондовете за научноизследователска и развойна дейност” – вместо предвидените „10%”, да бъде записано „15%”, тъй като това било определено на стр. 50 от стратегията. Гласуваме.

Преминаваме към предложението на господин Стоичков – на стр. 47. Там по средата, където са изброени приоритетните направления на стратегията, има т. 4, в която пише „културно-историческо наследство”. Предложението му е след него да се добави „човек и общество”. Гласуваме.

пълната редакция на Стратегията с направените и приети от нас

Става въпрос за дебат за промяна на Конституцията! Той не може да се води в два без пет! Това е абсолютно неуважение към народното представителство и към вносителя. Какво означава да се води дебат по Законопроекта за промяна на Конституцията

Привеждат се най-различни аргументи. Всеки, който слуша, влиза в дълбочината на аргументацията на българското законодателство, на българската Конституция. Това е едно нещо, от което печелят всички, които имат интерес.

Моля ви, оттеглете си това предложение. Нелепо е да се започне дебат и да се свърши по промяна на Конституцията в последния ден! Разбира се, това нещо може да има някакво обяснение този дебат, господин министър, предварително да се счита за загубен и да мине така, някак си между другото, преди ваканцията, дали има някаква логика и тя да може да се приеме за нормална, но поне да се проведе в нормално време, защото аз пак казвам, че основните неща, които тук ще бъдат казани – нищо, че има малко хора, ще има сериозно подготвени хора и вие ще чуете много солидна аргументация. Не бива да се пренебрегват тези неща в Народното събрание. Това са важни процеси! Това не е нещо така, като да се пипне закон, нещо за данъци и така нататък. Това са много важни и дълбочинни процеси в държавата,

Благодаря Ви, госпожо председател. Обръщам се и към господин вицепремиера, към ръководството на Народното събрание, към ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ: господин Велчев е дълбоко в дъното на залата, но вярвам, че ме слуша. Освен всички аргументи и от конституционен характер, и от парламентарен характер, конкретно в случая предложенията за тези промени в Конституцията се правят с аргумента за създаване на по-голяма стабилност, трайност, солидност на финансовата, фискалната политика в законодателството. Уважаеми колеги, начинът, по който тръгваме да обсъждаме този въпрос – в последния пленарен ден от тази сесия, без парламентарния контрол, в 14,00 ч., е всичко друго, но не и отговорен и солиден подход. Ние гласувахме по ваше предложение да започнем пленарната си дейност на 28 август. Ако наистина искате да се подходи отговорно и сериозно, отсега да определим, че в първата седмица на новата пленарна сесия ще обсъдим както трябва този проблем. Самата проблематика на финансовата стабилност е възможно най-отговорната, а когато говорим и за Конституция, отговорността става двойна. (Реплики от ГЕРБ.) да считам, че имат основания тези подканяния, че е свършило времето, най-сериозно се обръщам към вас с апел, и към Вас, господин министър, да отложим тази точка за след началото на следващата сесия. Госпожо председател, ако прецените, подложете на гласуване предложението ми за отлагане на тази точка, като заместващо предложението за удължаване на работното време. Веднъж прегласуване и след това за отлагане, или всъщност първо за отлагане, защото иначе се обезсмисля?

чл. 154, ал. 2 от Конституцията изисква предложението за промяна на Конституцията да бъде разгледано от Народното събрание не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването му. Нашата парламентарна ваканция според нарочен текст от правилника прекъсва сроковете, но само в правилника, а не и законово установените, и още по-малко конституционно установени текстове, поради което провеждане на разискване, на обсъждане, разглеждането, както борави Конституцията с това понятие, няма как да бъде направено след края на тази пленарна сесия. Подлагам на гласуване предложението на господин Пирински за отлагане на разглеждането на тази точка от дневния ред.

Госпожо председател, колеги! Тъй като господин Пирински спомена името ми и ставаше дума, че не е време, ние сме доказали, че за нас часът няма значение. Ние можем да работим и след 14,00 ч., и до ч. Споменахте и друго, че вие сте гласували за отпуската – да започнем от 28 август. Искам да Ви напомня, господин Пирински, че само един човек беше „за”, всички бяхте „против” и „въздържали се”, така че да не се казва, че вие сте гласували за тази отпуска. Вие не гласувахте за отпуската.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

Но в случая става дума за нещо друго, не за интереса на една или друга парламентарна група, а за отношението на това Народно събрание към българската Конституция. Не разбирате ли, че е повече от неуважително към Конституцията в предпоследния ден преди ваканцията, в полупразна зала, като този път и мнозинството не прави изключение (силен шум и реплики от ГЕРБ), да се разглежда Проект за промени в Конституцията?! Вижте си, уважаеми колеги, присъствието на депутати от ГЕРБ. Вижте вашето! МАЯ МАНОЛОВА: Във всички случаи по това време, по този начин да се отнесете към промените в Конституцията е не просто проява на лош вкус, това е проява на тотално незачитане към основния закон в българската държава. Вие доказахте и на предишната парламентарна сесия, че нямате особено уважение нито към правилника, нито към законите, нито към Конституцията, но това, което правите днес, е просто прекалено. Уважаема госпожо Цачева, тъй като Вашата позиция на председател на Народното събрание би следвало да Ви постави в едно друго положение, не на обикновен партиен функционер, моля Ви, проявете необходимото уважение към Конституцията. Включили сте тази точка в дневния ред. Срокът в Конституцията не води след себе си някакви фатални последици, така че Вие сте изпълнили своя ангажимент. Моля Ви не допускайте да се обсъждат промени в Конституцията след 14,00 ч., в предпоследния пленарен ден в полупразна зала. Защитите поне Вие достойнството на 41-то Народно събрание. Излагате се! Излагате се!

Заповядайте, господин Петров – процедура по начина на водене.

по принцип краят на работната седмица и този час, късен за вас, е нещо, което не би следвало да бъде предмет на толкова важен дебат, мисля, че за моите колеги, които са винаги болшинство в залата, работното време все още продължава и след като го удължаваме, това е нашето работно място. Че някои от вас са решили да тръгнат по-рано на море и не се съобразяват с програмата…

Госпожо председател, Вие трябваше да прекъснете господин Петров най-късно след първата минута на неговото изказване под формата на така наречен процедурен въпрос по начина на водена.

приехме решение за удължаване на работното време. Аз ще моля да се концентрираме върху това, което ни предстои,

аз мисля, че сме сериозни хора. Когато е очевидно от последното гласуване, че в залата има малко по-малко от 100 човека, а за приемането на тази точка, за която настоява мнозинството, трябват най-малко 160, е е абсолютно несериозно да се пледира, че сме тук, че можем да го обсъдим сериозно и че има възможност да се вземе. ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ,

утре в 9,00 часа да започнем с този важен въпрос, да се уведомят всички народни представители да бъдат тук, да се чуят мненията по този важен въпрос и да пристъпим, при наличие на достатъчен брой народни представители, към вземането на това решение. В противен случай това, което говори господин Петров, че той е дисциплиниран и те са тук, но нямат и 100, а трябват 160,

След изчерпването му – парламентарен контрол. Ние имаме много питания, за които сме чакали месеци наред, но сме готови да изчакаме още малко, да обсъдим, да чуем мотивите на вносителя „за” и „против”, да има достатъчно народни представители и да бъдем сериозни. това, което правите тук, няма кого да излъжете навън.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Обратно процедурно становище на казаното от господин Божинов. Господин Божинов, по същество Вие повтаряте процедурното предложение на господин Пирински за отлагане на дискусията, което ние вече прегласувахме

Моля, поканете гостите в залата. Госпожо Фидосова, имате думата да ни запознаете с доклада на Временната комисия. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД за първо гласуване на Временната комисията за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 г. от група народни представители Законопроектът беше разгледан на заседание, проведено на 28 юни 2011 г. На заседанието присъстваха господин Симеон Дянков – вицепремиер и министър на финансите,

господин Александър Урумов – директор на дирекция „Връзки с обществеността” в БНБ, господин Цветан Симеонов – председател на Българската търговско – промишлена палата. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Менда Стоянова, която изтъкна че предлаганите изменения и допълнения в Конституцията са продиктувани от необходимостта от осигуряване на приемственост във фискалната политика и за гарантиране спазването на чл. 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз за референтните стойности за бюджетния дефицит и държавния дълг. Липсата на приемственост във фискалната политика, както и вземането на решения за определени разходни политики, без да се държи сметка за многогодишното им влияние за държавата, особено характерно за периода преди избори, забавя процеса на провежданите структурни реформи и води до несъответствие между обещанията на правителствата и възможностите на бюджета. Валутният борд създаде благоприятна среда за развитието на икономиката, беше гарант за финансовата стабилност и оказа дисциплиниращо въздействие върху фискалната политика. Фискалната политика на България е ключов фактор за устойчиво развитие. Страната постигна значителен напредък по отношение на дългосрочната макроикономическа стабилност и ускорен икономически растеж. Формира се фискална политика, която възприе за основен механизъм ниските данъци, ограничаване преразпределителната роля на държавата на нива около 40 на сто от брутния вътрешен продукт и спазване на ограниченията, наложени от Пакта за стабилност и растеж. Последвалата финансова и икономическа криза доведе до нарастване на несигурността и влошаване на очакванията за глобалното икономическо развитие. Настоящата ситуация и предизвикателствата, пред които е изправена икономиката ни изискват силна консолидация на политическите решения, която и опозиционните партии да поемат своята отговорност за развитието на страната, не просто за преживяване на кризата, а за подобряване на перспективите на икономическо развитие. Госпожа Стоянова отбеляза, че политиката, свързана с данъчните ставки е една от най-важните политики, провеждани от държавата като чрез нея се осигурява информираност за преразпределянето на финансов ресурс от икономиката към публичния сектор. Данъците върху доходите и печалбите представляват основният фискален инструмент за насърчаване инвестиционната активност на инвеститорите – местни и чуждестранни. Провежданата данъчна политика в България през годините в областта на тези данъци е политика на постепенно намаляване на данъчната тежест, което доведе до намаляване дела на сивата икономика и до нарастване на облагаемите печалби и доходи през годините както поради привличането на нови инвеститори, така и поради реинвестирането на по-голям дял от печалбата след данъчно облагане отново в бизнеса. Предлага се законите, с които се установяват нови видове данъци върху доходите или печалбите, или се променят данъчните ставки на съществуващите данъци върху доходите или печалбите да се приемат с мнозинство две трети от всички народни представители. Това е продиктувано от необходимостта за изграждане на предвидима и устойчива данъчна среда, което ще доведе до по-голяма сигурност за инвеститорите, като се запазва данъчната тежест чрез осигуряване на по-голяма подкрепа при промяна на данъчните ставки.”

„Със законопроекта се предлагат промени в чл. 87 от Конституцията на които са в подкрепа на стремежа за поддържане на балансирана бюджетна позиция на консолидирано ниво в дългосрочен план, като не се допуска дефицит над 2 на сто от брутния вътрешен продукт. Промените ще доведат до по-голяма сигурност за спазване на референтната стойност за бюджетния дефицит съгласно Пакта за стабилност и растеж и избягване на политически манипулации. Предлага се допустимият размер на бюджетното салдо в годишния законопроект за държавния бюджет да бъде установен в закон. Предвижда се промените в Конституцията на Република България да влязат в сила от 1 януари 2012 г. В хода на дискусията изказвания направиха народни представители, членове на Временната комисия. Господин Стоилов заяви, че сме изправени пред финансова криза и последиците от нея, като изказа несъгласие с причините за кризата, които се изтъкват от вносителите на законопроекта – водената от различни страни неблагоразумна финансова политика. Отбеляза, че с предлаганите промени бедността в България ще продължи, крайното социално положение ще се задълбочава, а държавата, закрепвайки посочените фискални правила, се лишава до голяма степен от способността да провежда догонваща икономическа политика. Изрази мнение, че законопроектът следва да бъде представен на широка обществена дискусия и партиите, които ще участват в предстоящите избори, трябва ясно да заявят подкрепят или не такава политика. Господин Стоичков отбеляза, че съвсем тесен кръг норми се приемат с квалифицирано мнозинство и данъчните закони не следва да се издигат на конституционно ниво. Заявено бе несъгласие плоският данък да се определя с квалифицирано мнозинство. Изразена бе подкрепа за предлаганата промяна в § 1 по отношение на провеждането на предвидима, последователна и устойчива фискална политика в България. Народният представител господин Имамов заяви, че са проведени няколко срещи с министъра на финансите и неговия екип, в резултат на които първоначалният вариант е претърпял сериозни промени положителна насока. Изказа подкрепата си за гарантиране на финансовата стабилност и устойчивото развитие на страната. Отбеляза че, настоящият момент, преди местните и президентските избори не е подходящ за обсъждане на толкова важни и изключително необходими промени за страната ни. Подчерта, че извън регулацията остават общинските бюджети и бюджетите на някои държавни институции, които влизат в консолидираната програма, но не влизат в държавния бюджет, данъчните основи, както и относителният дял на публичните ресурси. Обърна внимание, че законопроектът не предвижда механизъм за извънредни ситуации и липсват анализи за влиянието на предлаганите промени върху доходите на населението. Господин Овчаров заяви, че по същество фискалната политика не е самоцел, а средство, с което се реализират ред други политики, цели и ценности. Изказа становище, че замразяването на преките данъци по скоро би довело до финансова нестабилност в определени моменти. Плоският данък има своите предимства за създаване на бизнес среда и климат, но е временно средство, което се използва от икономики, догонващи други икономики. Ниските данъци са необходимо, но не достатъчно условие за привличане на чуждите инвестиции, според него са необходими и други мерки. Госпожа Михайлова подчерта, че подкрепя предлаганите промени, свързани с дефинирането на бюджетното салдо, но не подкрепя промените в частта с квалифицирано мнозинство да се определя данъчната политика в България като се мотивира, че такава промяна ще лиши управлението на страната от основен инструмент, с който може да се прави политика и всяко едно управление ще се превърне в заложник на сметки и нечисти конюктури. Членовете на Временната комисия изслушаха становищата по законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на

Подчерта, че страните в Европейския съюз с най-добра и най-консервативна финансова политика първи излизат от финансовата криза. Господин Дянков обърна внимание, че всички страни от Европейския съюз имат задължение да примат подобен тип фискални финансови финансови правила, за да не се случват проблеми от рода на ирландския, гръцкия, португалски, румънския и др. Европейският съюз като финансова, данъчна и макроикономическа общност, ще е по-стабилен в бъдеще, за което са необходими много по-стриктни фискални правила и за България, и за Европа като цяло. народна банка господин Искров заяви, че разписването на правилата в Конституцията не противоречи на подписания от страната ни неотдавна пакт „Евро плюс” и подчерта, че „държавите – членки запазват правото си на избор за специфичния правен инструмент и конкретната формулировка на правилото”. Отбеляза, че Централната банка на Република България традиционно винаги е подкрепяла идеята за провеждане на предвидима фискална политика и изтъкна, че тя е важна, независимо от нейния паричен режим. Обърна внимание, че България като член на Европейския съюз трябва да спазва фискалните правила на Пакта за стабилност и растеж, които задават числовите критерии за дефицита на държавния бюджет и за размера на държавния Подчерта, че е важно и реализирането на излишъци и резерви по време на икономически растеж, като посочи примери с държавите Естония и Румъния. В заключение отбеляза, че в законопроекта трябва да се има предвид и настъпването на форсмажорни обстоятелства, с оглед на което да може да се формира по-голям дефицит, като визира японската икономика. Господин Цветан Симеонов – председател на Българска търговско – промишлена палата отбеляза, че е проведено широко обществено обсъждане на предлаганите промени в 28-те регионални палати във всички области и в над 100 браншови организации. Изрази становище, че ръстът на доходите ще бъде подкрепен от тях само тогава, когато е свързан с увеличена производителност на труда. Подчерта, че въвеждането на 10 % плосък данък е безспорно преимущество в икономическата история на България. В заключение заяви, че мястото на предлаганите промени е в Конституцията на Република Съгласно решението на Народното събрание за създаване на Временната комисия решенията по същество се приемат с две трети от присъстващите народни представители. Народният представител Алиосман Имамов заяви, че няма да участва в гласуването. След проведената дискусия и обсъждане с 10 гласа “за”, 3 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” Временната комисия предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 г. от Съгласно приетото от нас решение за приемане на правила за процедурата относно обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на след доклада на създадената нарочна комисия за това, следва да чуем в рамките на 20 минути от името на вносителите, да ни бъдат представени мотивите към предложените текстове. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Днес пред вас за обсъждане е едно законодателно предложение – важно за България, за България днес и за България утре. Това решение изисква максимална консолидация на българския парламент, изоставяне на теснопартийните боричкания, изисква разумно и отговорно поведение към българските граждани и бъдещите поколения Четиридесет и първото Народно събрание приеме, ще остане в историята. Днес ние ви предлагаме промяна в Конституцията на чрез която с три прости правила – пакет, към вече приетите изменения на Закона за устройството на държавния бюджет, ще въведем така наречения фискален борд. Фискални правила, които да осигурят работещ механизъм за поддържане на фискалната дисциплина и дългосрочна фискална устойчивост. Веднъж въведени те се превръщат във важен фактор за доверието във фискалната политика и то дългосрочно. Ползите от тези правила ще се проявят само, ако се спазват. Единствената гаранция за това може да се постигне именно чрез записването им в Конституцията. В годините на прехода фискалната политика често се оказваше заложник на конюнктурни политически решения. В Народното събрание невинаги се отчитаха състоянието на икономиката и нейното развитие от средносрочен план. Уроците от финансово-икономическата криза от 1996 и 1997 г. затвърдиха необходимостта от провеждане на благоразумна фискална политика. Валутният борд създаде благоприятна среда за развитието на икономиката и е гарант за финансовата стабилност. Той оказва дисциплиниращо въздействие върху фискалната политика. През първото десетилетие на новия век фискалната политика беше ключов фактор за устойчивото развитие на България. Постигнахме значителен напредък по отношение на дългосрочната макроикономическа стабилност и ускорен растеж; формира се фискална политика, която възприе за основни ценности ниските данъци, ограничаване на преразпределителната роля на държавата, спазване на ограниченията, наложени от Пакта за стабилност и растеж. Сега е момента да направим следващата крачка към дългосрочни гаранции за тази политика, а именно с приемането на предложения ви фискален борд. Предложените за обсъждане правила не отменят нуждата от динамично управление на публичните финанси. Те поставят някои общи ограничения и създават коридорите за водене на фискалната политика. Фискалните правила не ограничават гъвкавостта на политиката, както и не освобождават онези, които вземат фискалните решения, от отговорността да избират най-подходящите политики за бюджетните приходи, за бюджетните разходи, за държавния дълг. Трябва да е ясно, че България като член на Европейския съюз трябва да спазва преди всичко фискалните правила на Пакта за стабилност и растеж, които задават и числови критерии за дефицит и дълг. Според Резолюцията на Европейския съвет, цитирам: „Придържането към целта за стабилни бюджетни позиции, близки до баланса или на излишък, ще позволи на страните членки справянето с нормалните циклични колебания, като правителственият дефицит бъде придържан в рамките на референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт”. В много напреднала фаза е и приемането на Европейската директива относно изискванията на бюджетните рамки в държавите членки. Тази директива ще изисква разработване на правила за изготвяне и изпълнение на средносрочна фискална рамка, специфична за всяка отделна държава членка. В този смисъл приемането на такива правила за България сега е не само оправдано, но и навременно. Въпрос на време е това да бъде задължение за всяка държава от Европейския съюз. Българските правила следват тези на Европейския пакт за стабилност и растеж. Първо, относно дълга, ние вече имаме въведена законово нормативно ограничение за дълг не повече от 60% от брутния вътрешен продукт. Относно дефицита. Сега предложението е за ограничаването му до 2 процента. Това предложение може да ви изглежда консервативно спрямо лимита, който Пактът за стабилност и растеж поставя – от 3%, но следва да се има предвид, че Пактът дефинира дефицита на начислена основа, докато исторически за България той се изчислява на касова основа, тоест очакваме, че на касова основа 2% дефицит от брутния вътрешен продукт би гарантирал спазването на европейското ограничение от 3% дефицит на начислена база. Нещо повече. В хода на разискванията на промените ние можем да разгледаме и възможност за допълни правила – за още едно правило например, което да изисква постигане на положително бюджетно салдо в периоди на икономически растеж и да гарантира нарастването на фискалния резерв на тази основа. Едно такова правило, отчитайки икономическия цикъл, може да гарантира натрупването на буфери, които ще се използват в случай на нужда по време на криза, но това е въпрос на дебат тук, в тази зала. Предлагат се и текстове, изискващи промяната и установяването на нови преки данъци да се приемат с консенсусно мнозинство от две трети. Предложението за промяна е продиктувано от необходимостта за изграждане на предвидима и устойчива данъчна среда. Разнопосочната промяна в размера на ставките на данъците върху доходите и печалбите в една държава създава неувереност за инвеститорите, прави ги по-предпазливи във вземане на решения за инвестиции. Основните данъчни фактори, които оказват влияние върху инвестиционните решения на предприемачите, са данъчната система, данъчните ставки, данъчните преференции. Предложението ни за изменение ще даде една по-голяма сигурност на инвеститорите относно запазването на данъчната тежест чрез необходимостта от осигуряване на по-голяма подкрепа, ако искаме промяна на данъчните ставки. Политиката по отношение на данъчните ставки е една от най-важните политики, които провежда държавата, защото чрез нея се осигурява информираност за преразпределението на финансовия ресурс от икономиката, от бизнеса, от хората към публичния сектор чрез разходите на публичните финанси. Данъците върху доходите и печалбите представляват основния фискален инструмент за насърчаване на инвестиционната активност както на местните, така и на чуждестранните инвеститори. Провежданата данъчна политика в България през годините в областта на данъците е политика на поетапно намаляване на данъчната тежест. Данъчните ставки на Корпоративния данък от 40% – през 1993 г., се намаляваха през годините, за да достигнат в момента най-ниското равнище в Европейския съюз – 10%. Подобна е и данъчната политика в областта на данъците върху доходите на физическите лица. През годините заместването на прогресивното облагане с пропорционално облагане – плоският данък, е допълнителен стимул за икономическите субекти – физически лица, да работят допълнително, да повишават инициативата си, да инвестират в квалификацията си, за да реализират допълнителни доходи, отчитайки по-ниската пределна ставка, с която техните доходи се облагат спрямо прогресивното облагане. Политиката на намаляване на данъците върху доходите и печалбите доведе до нарастване на облагаемите печалби и доходи през годините както поради привличането на нови инвеститори, така и поради реинвестирането на по-голям дял от печалбата след данъчно облагане отново в бизнеса. Предложението, което правим, ще доведе до повече предвидимост на данъчната политика и запазване на едно от конкретните предимства на България. Една малка икономика, каквато е нашата, не може да си позволи дълги периоди на бюджетен дефицит или на висок държавен дълг. Необходим е икономически растеж, който да гарантира интереса на инвеститорите и да осигурява устойчивост на публичните финанси. Преките данъци са ключов елемент на формирането на цената и на капитала, и на труда. Те са определящи за вземането на инвестиционни решения и при мотивирането на участието на хората в трудовия пазар. Следователно, предложените промени могат да се разглеждат като благоприятен фактор за инвестиции, за заетост, а от там и за общи икономически растеж. Не е вярно, че това предложение ще ограничи гъвкавостта на фискалните власти да провеждат адекватна за съответния период икономическа приходна приходна политика. Запазва се възможността да се оптимизират данъчните приходи чрез корекция, повишаване или намаляване на косвените данъци, на имуществените данъци, в крайна сметка и на общата събираемост. В заключение искам да подчертая, че нуждата от подобен разум в държавните финанси е повече от очевидна. Всички проблеми, които наблюдаваме в Европа, показват до какво може да доведе липсата на разум, липсата на правила. Наглед уредени икономики са на прага да рухнат, тъй като правителствата са харчили неблагоразумно. Еврото е под заплаха и причината е ясна – дълговата криза. Фискалната дисциплина и неблагоразумната фискална политика могат да доведат до колапс в държави, независимо от това дали те са в Еврозоната, дали имат фиксиран валутен курс, или плаващ такъв. Точно от това трябва да ни защитят фискалните правила. Така предложените промени са нужни на страната ни. Текстовете са ясни и прости. Конституцията дава гаранция, че те са силни и защитени. Ако някой реши да ги променя, трябва да получи подкрепа на две трети от депутатите, макар че това не е абсолютен гарант, но дава сигурност. Настоящата ситуация, предизвикателствата, пред които е изправена българската икономика, изискват силна консолидация на политическите решения, в които всички партии – и управляващи и опозиция, да поемат своята отговорност не само за преминаване през кризата,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа, колеги! Упълномощен съм от Групата на Движението за права и свободи да заявя, че ние няма да участваме в дискусиите и в гласуването на този законопроект. Това решение не е възникнало днес, в резултат на необяснимото упорство на мнозинството, да създаде по-добри парламентарни условия за обсъждането на този изключително важен текст. Това решение е породено от убеждението ни, че тези текстове се нуждаят от една по-спокойна политическа обстановка, каквато политическа обстановка ще възникне след местните и президентски избори, обстановка, която да създаде условия за търсене на по-голям консенсус, на по-голямо парламентарно мнозинство, което да обсъди достатъчно сериозно и достатъчно в дълбочина тези изключително важни текстове. Разбира се, ние имаме положително отношение към идеята да се гарантира дългосрочната устойчивост на фискалната стабилност. Друг е въпросът как трябва да се осигури тази дългосрочна устойчивост. Нашето положително отношение, продиктувано от неоспоримото обстоятелство, че днешното състояние на фискалната система – онова състояние, което ние искаме да замразим в този законопроект дълго време в бъдещето, е продукт на всички правителства, които са работили досега в тази област. Един от колегите, който обсъждаше тази тема, сполучливо нарече този законопроект „паметник на фискалната устойчивост, наследена от всички правителства на прехода”. Това е така. Това можеше да бъде някаква база да обсъждаме заедно тези изключително важни текстове. Казвам всичко това с едно дълбоко съжаление, защото аз бях готов да обсъждам в детайли седемте критични точки от този законопроект, които можеха да бъдат база за търсене на консенсус и ново мнозинство за подкрепа. Благодаря.

Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател! Не мога да нарека това заседание дискусия в тази не полупразна, абсолютно празна зала, защото е пародия да се обсъжда в този състав не друго, а изменение на Конституцията. Такова нещо в 20-годишната история не се е случвало. Впрочем, в края на всяка сесия в Народното събрание работата е изключително интензивна, законите се приемат на барабан. Понякога е обяснимо да стават странни промени в дневния ред, да се включват законопроекти, които иначе не биха били включени. Но това да се прави с Конституцията е повече от абсурд.

да отиде наесен. Дотогава, господин министър, можеше да се създаде и по-друга обстановка, при която промените да бъдат приети. Защото това Народно събрание е твърде динамично и нищо чудно тогава и някои парламентарни групи да вземат друго становище при едни промени и при едни договорки по отношение на параметрите на измененията. Защото, както ще кажа и по-нататък, особено важно за нас от „Атака” е да не се увеличава плоският данък. Нещо, което пък за други парламентарни групи е най-важното и те целят точно това. Но при едно такова динамично мнозинство, господин министър, можеха да се развият такива процеси и политическите сили така да се споразумеят, че Вашето предложение да минеше.

Те в момента са на Капалъ чаршия, готови са да търгуват и ясно Ви подсказаха, че наесен те биха били на друг акъл. Още повече, че те са либерална партия, а, както се очертава, и вие сте либерална партия, не християндемократическа или народна, да я наречем, а и самите промени са чисто в либерално отношение. Те са неолиберални, така че с ДПС можехте да прокарате тези промени, но Вие не желаете. Имаше два подхода при това положение на нещата. Чисто процедурно, предполагам, че сте ги обмислили, но най-достойното беше да оттеглите предложението. Видя се, че то няма да мине поне в този момент, няма я нагласата.

по-дългата процедура, но явно и това няма да стане. И при това, подложено на гласуване в настоящия момент, това предложение явно няма да издържи и това е един фалстарт. Така че може би Вие сам правите нещата такива, че да не бъдат приети и да катастрофира идеята за промяна на Конституцията. Сега по същество. Идеите да се обявим против тези промени са много. Първо, те са конституционни. на Конституцията е записано категорично и ясно, че България е социална държава – нещо, което не се харесва в тези 20 години на много хора, на страшно много хора. Една от целите на тези промени е с промените да се придаде един неолиберален характер на устройството на българската държава и това да бъде закрепено, което, разбира се, ще влезе в противоречие с правилото в преамбюла на Конституцията за социалния характер на българската държава. Така че с промените трябваше да върви и това предложение – да бъде отменено това положение в преамбюла и да бъде отписано като правило, че българската държава е социална. Другото възражение, което направихме, още когато се срещнахте с Парламентарната група на „Атака” в началото ние бяхме първата група и имахме честта първи да бъдем уведомени, още тогава Ви казахме, че чисто систематически, чисто юридически не е мястото в Конституцията да се правят такива правят такива промени, които да закрепват положение от обществения живот, които се регулират по принцип в други нормативни актове – закони и подзаконови нормативни актове. Защото това са железни правила в правото, има йерархия в нормативните актове, която трябва да се спазва. Ако тръгнем по тази логика, която Вие въвеждате и в каквато връзка искате да се направят промените, могат да се правят промени в Конституцията и да бъдат закрепвани правила, положения, норми, нормативи, каквито Вие въвеждате в абсолютно всяка област на обществения живот – и в здравеопазване, и в образование, и в отбрана, и произтичащи предложения на който и да е един от вашите колеги министри, който може да пожелае една стабилност в Конституцията с конституционни изменения. Още студентите в Юридическия факултет в началото – тук има преподаватели по Конституционно право – са много наясно с йерархията на нормативните актове, ролята на Конституцията, какво тя закрепва, доколко тя установява правила и норми. Така че тук в това отношение се прави една кръпка – неестествено, нелогично, такава кръпка, която просто стои неестествено на цялостната концепция, на цялостната философия – хубава или лоша, на Конституцията, която вече 20 години действа в страната ни. Оттук нататък трябва да започнем с конкретните наши съображения, които са много и са все във връзка с вече конкретните финансови, икономически правила, основания във връзка с всичко онова, което искате да промените по отношение на конкретната материя въпроси, които въвеждате. Ние много пъти сме казвали в тази зала, и друг път, и по друг повод, че не сме съгласни да бъдем страна – опитно зайче, каквито са други бивши източноевропейски страни или страни от Третия свят, които имат подобни правила в конституциите им и които подобни положения са закрепени. Няма нито една сериозна европейска държава – има нещо в Германия, но то е откъслечно и далеч не така натрапчиво, единствено в Германия, която фиксира и там се въвеждат определени цифри и определени правила в този смисъл, в който се правят предложенията за промени в българската Конституция. Онова обаче, което най-тревожи „Атака” – ние го казахме при първата среща, тук сме заявявали, в медиите и в тази зала неведнъж, е, че се увековечава така нареченият плосък данък.

БСП, на която този грях ще тежи докрай и ще носи, разбира се, негативи и ние никога няма да спестим на БСП напомнянето пред избирателите на БСП на проблема, който те тогава създадоха. Кой знае по какви съображения, по какви мотиви в същата тази зала при подобна дискусия в кавички със 76 гласували, забележете 76 гласували, беше въведен плоският данък, който има дълбинни последици във финансовата система на България и по отношение на българските граждани, и който е един абсолютно типичен неолиберален тип данък, меко данък, меко казано несправедлив, създава и ще създава огромни проблеми, които имат множество измерения? В България беше подета, развита една кампания на хора, които са с явни неолиберални възгледи, които периодически, перманентно, бих казал, цапат българския екран и българските медии, финансирани от определени кръгове, които осъществяват и налагат тази политика, и чрез определени среди и кръгове в българския парламент успяха да развият и да наложат този модел, който е лош модел. Това е един от аспектите. Що се касае до фиксираните цифри относно държавния дълг, относно дефицита, свързан с брутния вътрешен продукт в бюджета, това не е лошо, но пак казвам, не е работа да бъде фиксирано в Конституцията. Има си закон и вие отнемате на всички бъдещи правителства управления най-мощния лост за въздействие, за промяна на обществените отношения, което представляват данъчните закони. Вие предопределяте оттук нататък поведението на всички Ваши приемници, бъдещи колеги финансови министри, които няма да могат да осъществят точно политиката, заради която ще бъдат издигнати и избрани в качеството на министри, които да имат определено поведение. За Вас коректно ли щеше да бъде, ако предишното управляващо мнозинство или някои от предишните управляващи мнозинства беше фиксирал улов в Конституцията такива правила, които Вие считате за неадекватни, не бяха според Вашите разбирания, по Вашия вкус? Така че това е една абсолютна некоректност, с която се прави опит чисто диктаторски, да бъде въведена и увековечена за години и, бих казал, десетилетия напред. крайна сметка, по-редното и по-нормалното е да се съсредоточим всички ние върху друго, не да предопределяме, не да фиксираме, не другаде, а в Конституцията определени правила. По-важното е един пакет от други мерки, които да бъдат различни, да разбият и коригират досегашния неолиберален модел, защото той е проблемът на България. Онази рестриктивна монетарна политика с всички нейни измерения и подробности, които не е място да излагам и обосновавам, които в продължение на две десетилетия тормозеха българската икономика, предопределяха пътя и начина на развитие, които бяха диктат отвън на чужди институции, разбира се, с огромно влияние в света, в икономиките на всички страни, но все пак ние имахме, това го отчитаме от „Атака”, възможността и един толеранс да предприемаме мерки и действия, които да бъдат в полза на националния интерес. Това е пътят! Пътят е на нова икономическа и финансова политика, която да бъде национално отговорна, а не тази, която се осъществява под диктат под диктат на чужди сили, чужди институции. Впрочем такава национално отговорна политика водят сериозните, значими и отговорни наши партньори от Европейския съюз. Те имат своите модели, а неолибералните мерки в световен смисъл и план се провалиха. Сега хората провалиха. Сега хората затварят пазар, а ние ще отваряме сергия. Една по една държавите се отказват от онова, което е било до този момент особено последните 20-30 години, с тази философия, която господстваше в

Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер, уважаеми дами и господа! Аз нямам никакви съмнения, че идеята е добра, защото тази идея беше приложена в много страни и даде своите резултати. Аз видях много хора от сегашното правителство да се хвалят с увеличението на кредитния рейтинг на България, но се опасявам, че не всички от ГЕРБ разбраха причините за това, а причините са вече приетите фискални правила в Устройствения закон и тази тенденция ще продължи, ако бъдат приети и допълнителни гаранции за спазването на финансова дисциплина. Интересно е да се отбележи, че дори страни като Съединените щати в момента обмислят приемането на подобни фискални правила. В страна като Германия вече има работещи подобни фискални правила. Аз знам, че има един много сериозен дебат, който го има и в нашата парламентарна група, колегите-юристи поставят въпрос и с основание дали изменението на данъци трябва да бъде записано в Конституцията. Аз ще ви кажа моето лично категорично мнение, което се споделя от част от колегите, други колеги имат друго мнение, ние като демократи нямаме проблеми да имаме различно мнение по този въпрос. Личният данък и корпоративният данък и двата са 10% в момента. Те бяха направени 10% с дейното участие на СДС и на десницата.

Този риск трябва да бъде управляван колкото е възможно. Моят съвет към министър Дянков и към групата на ГЕРБ е не да отидат на едно гласуване, което ще загубят, а да продължат с консултациите с всички парламентарно представени партии, да се търси диалог, да се търси разум. Това е тема, по която трябва да има национален консенсус. Това е тема, по която трябва в крайна сметка да се стигне до ситуация, която огромната част от парламента подкрепя, и аз смятам, че това е възможно. Тук вашата отговорност, господин Дянков, и управляващата партия ГЕРБ е да проведете задълбочени консултации с всички парламентарно представени партии, така че когато в крайна сметка се стигне до гласуване, да има голям тогава ефектът ще бъде още по-силен. Такъв консенсус в момента не виждам в сегашното Народно събрание. Причините за това са от всякакъв характер, но това, което вие можете сега да направите, е да инициирате нови разговори и гласуването да бъде проведено така, че да бъде убедително и да води в правилната посока. Какво означава покачване на кредитния рейтинг, колеги, тъй като не съм убеден, че всички от вас виждат ясните положителни ефекти от едно такова развитие? Това означава падане на лихвените проценти за всички български граждани, колеги. Това означава потенциал! Потенциал за падане на лихвените проценти или поне потенциал те да не се увеличават. Това означава повишаването на кредитния рейтинг. Затова една такава политика и едни такива предложения имат разум. Искам да ви дам следния много прост пример. Най-стабилната икономика в Европейския съюз – германската, въпреки въпреки че е най-стабилната, прие подобни правила. Много по-строги подобни правила – много по-строги от тези, които се предлагат в България. Тези много по-строги правила вече дават ефект в Германия. Дават сериозен ефект! Господин Овчаров, имам сравнителен анализ на тези мерки във всички страни, в които са приложени. Мога да Ви го подаря, тъй като смятам, че колкото по-подготвена е българската левица за подобни дебати, това е добре за целия български парламент. Така че ще Ви го подаря, господин Овчаров. И така, колеги, какво очаквам и какво, според мен, трябва да бъде направено? Продължавайте да търсите консенсуса! Със силови мерки няма да успеете да наложите едно такова решение. Трябват две трети от гласовете на народните представители и аз съм убеден, че в тази зала във всички парламентарни групи има разумни хора и те могат да бъдат достигнати с разумни предложения и разговори, които вие трябва да проведете. Това е важно за България. Аз съм склонен и смятам, че ние от СДС и от Синята коалиция можем да бъдем важен участник в тези разговори. Благодаря за вниманието. Няма. Други народни представители? Господин Главчев,

и тя е проверена във времето. Доверието е в основата на отношенията както между хората, така в бизнеса и в управлението на държавата. (Реплики от КБ.) Ще разберете, ако слушате нататък. Гаранциите за финансова стабилност на страната ни през следващите години са изключително необходими както за развитието на всякакво предприемачество, така и за привличането на чуждестранни инвестиции. Ние разчитаме на широка политическа подкрепа за предложените от нас промени в Конституцията, за да се гарантира една дългосрочна политика на финансова стабилност. Тя е наложена от тежките обстоятелства, доведени от икономическата криза през последните няколко години. Кризата наложи нови модели на управление и правила, нови механизми за гарантиране на фискалната устойчивост на страните. Икономическата криза доведе не само до ограничаване на разходите на гражданите и фирмите, но и до фалити на дружества, както и до увеличаване на безработицата. Условията на криза наложиха един много сериозен дефицит – дефицитът на сигурността и доверието, а основата на управлението на ГЕРБ е именно гарантиране на сигурността и доверието. Затова и предложените от нас промени в Конституцията, подкрепящи Пакта за финансова стабилност, са естествено продължение на цялостната политика на ГЕРБ в областта на икономиката и финансите. Именно те ще гарантират устойчивостта в управлението не само на сегашното, но и на бъдещите правителства. Пактът ще осигури стабилността на финансовото бъдеще на гражданите и фирмите в страната. Той е гарант за европейските ни партньори, гарант за стабилно и прозрачно управление. В момент, в който в цяла Европа наблюдаваме сътресения на икономиките, трябваше да предложим една нова система за превенция на финансови и дългови кризи, трябваше да предложим на гражданите на европейските ни партньори гаранции за доверие в разумното управление на страната.

Тези правила наистина трябва да бъдат записани в Конституцията. Само така ще се гарантира, че винаги ще се спазват и резултатите от едни избори няма да разклатят финансовата стабилност на страната. Хората и фирмите ще знаят, че данъците им няма да се вдигат произволно, заради желанието на една политическа партия, която в момента е на власт. Бизнесът ще знае, че има финансова рамка и правила, които не могат да се нарушават. Ефектът от създаването на една по-сигурна и предсказуема среда за хората и бизнеса ще има много голямо значение за ускоряване на икономическия растеж. Защото именно от по-голяма сигурност се нуждае българският и чуждестранен бизнес, за да увеличат инвестициите си в нашата страна. Хората пък ще бъдат по-спокойни, за да правят повече разходи, което е необходимо, за да усетят наистина, че кризата е свършила. Предложените промени в Конституцията са проблемите на днешния ден. Те утвърждават воденето на правилна фискална политика, която трябва да се подплати с конституционни промени. Записването на тези текстове в Конституцията не са израз на недоверие към бъдещи правителства, а гарант, че те няма да нарушат правилните фискални политики, няма да позволят финансови своеволия и неразумни действия. Пактът полага основите на една нова система за превенция на финансови и дългови кризи, защото средният размер на външния дълг в Европейския съюз е нараснал от 69,4% на 78,8% от брутния вътрешен продукт. от държавите – членки на Европейския съюз, надвишават 60% от брутния вътрешен продукт. Сред тях са Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Холандия и Австрия. България, наред с Естония и Люксембург, е в първата тройка с дълг, който е по-малък от 14% от брутния вътрешен продукт. Тя е доказала политиката си на намаляване на дълга. Пактът ще направи България дисциплинирана страна, което беше оценено от евроатлантическите ни партньори. Цитирам: „Страната ви е добър пример за Европейския съюз, една от държавите с най-добри показатели в Европа”. Това го казва председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу на заседание на Европейския съвет на 24 юни 2011 г. Още един цитат: „България има впечатляващ опит в реформите, показва сериозна финансова дисциплина, напредък в борбата с престъпността. Политиката в страната ви е добър модел за държавите на Балканския полуостров”, където между другото има и други членки на Европейския съюз. Това го казва Уилям Бърнс – заместник-държавен секретар на Съединените щати на среща „Ново десетилетие за Югоизточна Европа – приключване на прехода”, в Хърватска преди по-малко от месец. Ние от ГЕРБ сме убедени в правилността на това решение. Тази ни убеденост показа и гласуването на Устройствения закон, с който с просто мнозинство ние приехме правилата. Очакваме от вас да се присъедините, за да покажем на всички партньори, че тази тенденция ще бъде трайна. трайна. Нашето предложение заслужава да намери подкрепа в пленарната зала, независимо от партийните цветове. Разбира се, като всяко предложение, и това е обект на множество коментари и критики, но в случая най-важното е да се гарантира разумно управление за години напред, от което всички имат нужда. Останалото е популизъм и партизанщина! Благодаря ви. Господин министър, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! На 29 юни 2011 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за устройство на държавния бюджет, с които бяха заложени основните параметри на Пакта за финансова стабилност. С тях бяха определени конкретни максимални стойности на разходите и дефицита по консолидираната фискална програма. Според приетите текстове, размерът на общите разходи не трябва да бъде по-висок от 40% от брутния вътрешен продукт, а бюджетното салдо, в случай че е отрицателно, не може да надвишава 2% от брутния вътрешен продукт. Тези промени бяха първата решителна стъпка от поредица трудни промени и те вече показаха своя ефект. Миналата седмица „Мудис” повиши кредитния рейтинг на България на Baa2 със стабилна перспектива. На много други държави той беше понижен в момент, когато лидерите от Еврозоната обсъждаха допълнителни мерки за преодоляване на дълговата криза. В същия този момент на България „Мудис” изрично подчертава въвеждането на ясни фискални правила и строги процедури за контрол върху разходите. Българският Пакт за финансова стабилност въвежда прости, но стриктни правила. Това го казва „Мудис” – втората най-голяма кредитна агенция в света! Време е да направим следващата крачка в правилната посока. Преките данъци да се променят само с квалифицирано мнозинство от две трети от народните представители. Това е начинът както нашето, така и всяко следващо правителство да провежда благоразумна фискална политика. Невъзможността своеволно да се променят преките данъци заедно с други конкретни мерки в Пакта ще доведе до още по-ефективно и дисциплинирано преразпределение на парите на данъкоплатците. Инициативата за конституционни промени в тази посока е допълнителна и още по-категорична декларация за безусловната отговорност, която поемаме за строгата ни фискална политика, защото в интерес най-вече на българските граждани е правителствата, които те избират, да бъдат също толкова отговорни, колкото сме ние в момента. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дискусията?

Разглежданите от нас промени в Конституцията днес са логическа последица от поставените приоритетни цели на правителството. През последните две години усилията на правителството бяха насочени към постигане на следните приоритети: На първо място, запазване на фискалната и финансовата стабилност на страната. Фокусът тук бе поставен върху благоразумната фискална политика за поддържане на макроикономическата стабилност, засилване устойчивостта на българската икономика, осигуряване на устойчивост на бюджетната позиция. Бяха предприети и стъпки за съкращаване на разходите и оптимизиране на бюджетните структури чрез намаляване на неефективните разходи от структурата на държавния бюджет, реорганизиране на администрацията и намаляване на числеността й. На второ място, усилията бяха насочени към постигане на приоритета правилно управление на държавния дълг. Осъществяваното в периода юли 2010 – юли 2011 г. управление на държавния дълг бе насочено към провеждане на разумна и ефективна политика по отношение на поемане на нови правителствени дългове с цел превенция от неконтролируемото им нарастване и негативното им влияние върху фискалната и макроикономическата стабилност, при запазване на готовността за бързо реагиране в случаи на рискове за финансовата устойчивост на страната. Това от своя страна наложи преориентирането на дълговата политика в посока на осигуряване на надеждност, своевременно и ефективно финансиране на бюджета чрез активното участие на държавата като емитент на държавни ценни книжа и утвърждаване ролята на държавните ценни книжа като един от основните инструменти за финансиране заемните нужди на държавата.

Съотношението държавен дълг – брутен вътрешен дълг бележи незначително увеличение с 0,1%, достигайки 13,8% като се запазва нивото на съотношението далеч под референтната горна граница от 25%, фиксирана в Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2009-2011 г. За периода юли 2010 – юли 2011 г. на вътрешния пазар бяха реализирани и държавни ценни книжа в обем от 1 млрд. 422 млн. лв. Интересът към предлаганите правителствени дългови ценни книжа нарастваше през годината, което се съпътстваше с ясно открояващата се тенденция за постигане на високи коефициенти на покритие и намаляване на постигнатата на аукционите доходност, което потвърждава тенденцията за намаляване на оценката за риска от страна на инвеститорите към държавата. Това се дължеше на провежданата от правителството гъвкава и адекватна на текущата пазарна конюнктура емисионна политика, осъществявана в отговор на заявените от инвеститорите очаквания към пазара на държавни ценни книжа. Рисковата премия на измерена чрез показателя цена на протекции от неплатежоспособност, регистрира рентно намаление, като към месец юли 2011 г. поддържа нивото около 200 базисни точки. Намаляването на оценката за риска през този период се наблюдава и от тенденцията на свиване на спреда на доходността на първичния пазар между българските държавни ценни книжа и съответните германски бенч маркови емисии. По данни на Евростат при отчитане на съотношението консолидиран държавен дълг към брутен вътрешен продукт в процентни пунктове страната запазва челните си позиции и за 2010 г. е на второ място сред държавите – членки на Европейския съюз. Оценката за това добро постижение и за динамиката на основните макроикономически и фискални показатели намери своето отражение и в промяна на перспективите пред рейтинга на суверенния дълг на Република България за периода юли 2010 – юли Провежданата рестриктивна и разумна политика по управление на дълга, насочена към поддържане на стабилна дългова структура и осигуряване на необходимите ресурси за финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга при възможно най-ниска цена и разумна степен на риск ще бъде следвана и през следващата година в подкрепа усилията на правителството за запазване на макроикономическата стабилност на страната. Трети приоритет, запазване на данъците на сегашно ниво и повишаване ефикасността и ефективността на приходните администрации. При изпълнение на фискалния си план правителството си постави за цел намаляването на бюджетния дефицит и повишаване на икономическия растеж. Планираното свиване на дефицита се постигна при запазване на ставките при преките данъци, плавното повишаване на някои акцизни ставки с оглед достигане на минималните за Европейския съюз нива в договорените за това срокове и предприемане на мерки за борба със сивата икономика. Очакванията са тези аспекти на данъчната политика да повлияят в посока подобряване и поддържане на благоприятната и предсказуема бизнес среда, стимулиране на инвестиционната активност, в това число и привличане на чуждестранни инвестиции, имайки предвид, че България е е сред държавите – членки на Европейския съюз, с най-ниски нива на данъчна тежест. Приоритет на данъчната политика е и избягването на резки изменения по отношение на доходите в условията на започнало икономическо възстановяване. Четвърти приоритет е запазването на стабилността на валутния борд. Постигането на успешна бюджетна консолидация, подкрепяна от подобрено управление на бюджета и повишена активност на разходите, е основа за запазването на валутния борд. Предприетите от правителството мерки за допълнително повишаване на устойчивостта на публичните финанси, както и политиките за насърчаване на конкурентоспособността на икономиката адресират целите на така наречения Пакт „Евро плюс”. Положителните очаквания и оценка на международните рейтингови агенции потвърждават установеното в международен план мнение за стабилност на публичните финанси на държавата. Тук стигаме до Пакта за финансова стабилност като приоритет. От началото на 2011 г. Министерството на финансите инициира и насочи усилията си към разработване на фискални правила, обединени в така наречения Пакт за финансова стабилност, които да гарантират в дългосрочен план макроикономическа и финансова устойчивост на страната. Идеите, залегнали в Пакта за финансова стабилност, бяха първоначално обобщени в три вида мерки: ограничаване на преразпределителната роля на държавата до определен процент от брутния вътрешен продукт, гарантиране на широко балансирана бюджетна позиция и недопускане на дефицит над определен процент от брутния вътрешен продукт, промени на преки данъци чрез законодателни промени, приети само с квалифицирано парламентарно мнозинство. По Пакта за финансова стабилност се предизвика широк дебат, проведоха се серия от работни срещи с всички парламентарно представени политически сили. Идеите се обсъдиха и с работодателските и синдикалните организации, представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Идеите бяха представени и на форуми и публични лекции в България и в чужбина. В процеса на тези консултации се формулираха конкретни параметри и подходи и се излезе с предложение мерките от Пакта за финансова стабилност да бъдат записани в националното законодателство. На първо място, да бъде заложено предложение в Закона за устройството на държавния бюджет максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма да не надвишава 40 на сто от прогнозния вътрешен продукт. На второ място, в основния закон – Конституцията на Република България, да залегне предложението допустимият размер на бюджетното салдо, при който Министерският съвет изготвя и внася в Народното събрание годишния Законопроект за държавния бюджет, да бъде установен със закон. На трето място, за преките данъци в Конституцията на Република България да се предвиди, че законите, с които се променят данъчните ставки на съществуващите данъци върху доходите или печалбите, или закони, с които се установяват нови видове данъци върху данъците или печалбите, да се приемат с квалифицирано мнозинство от две трети от всички народни представители. В заключение, уважаеми колеги, ви призовавам да подкрепите предложените промени в Конституцията на тъй като по този начин трябва да подкрепим стремежа за поддържане на балансирана бюджетна позиция на консолидирано ниво в дългосрочен план, както и необходимостта от спазване на строга фискална дисциплина независимо от влошената международна икономическа среда.

името на Парламентарната група на Коалиция за България, в знак на протест заявяваме, че няма да участваме в дебатите. Това е унизително. В момента преброих 47 депутата от ГЕРБ, които трябва да приемат и да участват в разискванията. Второ, никога досега за 20 години парламентът не е слизал толкова ниско, обсъждайки основния закон на държавата.

заяви два пъти, че законопроектът бил прост. Прост! Госпожо Стоянова, от Конституцията по-сложно няма! Но изглежда, че ГЕРБ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз смятам, че всеки един от нас ясно си дава сметка какви ангажименти има поети към българските граждани,

към върховния закон – българската Конституция, към всички български граждани, които са нашите работодатели, и хората, които ни изпратиха тук. Дали на някой му харесва или не му харесва

никой не възрази срещу това днес да има разглеждане на Конституцията. Така че аз смятам, че всеки един от нас днес трябва да бъде подготвен и да участва активно в този дебат. Изменението в Конституцията на Република България ще изпрати силен сигнал

Финансовите отношения са резултат от държавната дейност, а финансовата политика е един от инструментите, с които държавата разполага. Изключително важно е какъв сигнал ще дадем ние навън по отношение на стабилността, на последователната финансова политика, която водим. Важно е в следния аспект –да привлечем чуждестранни инвеститори. Уважаеми колеги, как ще привлечем чуждестранни инвеститори, когато тези, които биха дошли и биха инвестирали, желаят да имат една стабилност, една последователност и една сигурност във фискалната и финансова политика на държавата. Тогава, когато един стратегически инвеститор седне да си направи сметката, дали му е изгодно да дойде в България или в друга страна, него го интересуват тези въпроси; него го интересуват тези средства, които ще вложи, кога ще му бъдат възстановени; него го интересува какви видове данъци се заплащат в тази държава; него го интересува какъв е размерът на тези данъци. Всеки един инвеститор се интересува от това в следващите години, според вида бизнес, който упражнява, колко ще е необходимо, за да възвърне своите инвестиции, тоест, какви данъци ще заплаща. Интересуват ги българските граждани видовете данъци и размера на тези данъци. Всеки един от нас иска да е сигурен в утрешния ден, след година, след две, след пет, след десет, без да има значение кой ще управлява, чие правителство ще бъде на власт, да има една стабилност и сигурност по отношение на тези данъци, които заплащаме. Бих казала, че основно конституционно задължение на всички нас, на правителството, на народните представители, на парламента е да поддържа икономиката стабилна. С изменението на Конституцията, което предлагаме като вносители, целим ограничаването на публичните разходи, с което се отговаря на Договора за функционирането на Европейския съюз, където държавите членки се задължават да избягват прекомерен бюджетен дефицит, Европейската комисия следи за спазването на бюджетната дисциплина. Колеги, ние вече приехме много важни промени преди по-малко от месец в Закона за устройство на държавния бюджет, където се предвижда ежегодният Закон за държавния бюджет на страната да се придружава от бюджетна прогноза за предвижданите параметри на консолидираната фискална програма за следващите три години, която ежегодно ще се актуализира и одобрява от Министерския съвет. Това е гаранция за последователна консолидирана фискална програма, конституционно обвързана, и финансова стабилност с това конституционно обвързване на тази програма. По този начин въвеждаме и механизъм за макроикономическо наблюдение. Измененията в Конституцията целят да дисциплинират всяко едно правителство, което би управлявало страната – и следващото, и по-следващото правителство. Това е гаранция, че няма да се окажем с едно последващо правителство, което, водено от популистки и конюнктурни мотиви и цели, ще премине към увеличаване на размера на сегашните данъци или към въвеждане на нови видове данъци, за което в момента знаете, че е необходимо обикновено мнозинство. Казаха се някои неистини тук и във Временната комисия, когато обсъждахме промените в Конституцията. Има европейски страни, които вече имат такива промени в Конституцията. Това са Чехия, Естония, Германия. Има страни, които са в напреднал процес за включване на финансов пакт за стабилност в собствената си Конституция. Това са Швеция и Финландия. Има други страни като нас, които са в начален процес на включване на тези промени в собствената си Конституция. Това са страни като Латвия, Унгария, Словакия, Франция, Румъния.

ако всички ние, когато дебатираме толкова важни въпроси, се отнасяме отговорно, когато една политическа парламентарна група заяви, че подкрепя една промяна, особено в основния закон – в българската Конституция, тя трябва да спазва това, което е поела като ангажимент. И аз тук благодаря на колегите от ДПС, които не се оттеглиха от подкрепата си, казаха: да, сега не е моментът. Колеги, наистина трябва да проведем още разговори и дебати помежду си, защото промяна на Конституцията е най-сериозната промяна. (Реплики от КБ.) Ние водихме такива разговори в продължение на повече от четири месеца преди да се внесат тези предложения. Министър Дянков проведе по повече от три срещи срещи с всяка една парламентарна група. Имаше няколко промени, които бяха постигнати вследствие на тези консултации и разговори. Имаше дебати и обсъждане на всички тези въпроси.

Имаше становище и във Временната комисия слушахме господин Иван Искров – управител на Българска народна банка. Всички тези хора подкрепиха тези промени, които сме внесли, с които целим тази финансова стабилност за нашата страна, която ни е толкова необходима, особено сега, когато излизаме от финансово-икономическата криза. И аз ще помоля всички колеги тук да се отнесат сериозно към това, което дебатираме в момента, и да подкрепят, каквото беше и решението на Временната комисия – за подкрепа на тези промени, където успяхме да постигнем 2/3 от присъстващите, съгласно приетите процедурни правила. Благодаря. Благодаря, госпожо Фидосова. Реплика. понеже ще остане и за да остане в протокола, ще кажа, госпожо Фидосова, че това е лицемерие. Лицемерие е да твърдите, че се отнасяте сериозно към този дебат и призовавате за сериозно отношение присъстващите, когато знаете, че вас ви няма! Когато знаете, че не сте предложили нещо, което заслужава да бъде подкрепено, и на това, което предлагате, не сте осигурили подкрепа! И когато всичко това го знаете, и когато ви няма в залата, да говорите и да призовавате за сериозно отношение, да твърдите, че се отнасяте ангажирано! Вие чухте какво ме нарекохте – стенографката не знам дали го отрази в протокола. Но казват, че понякога едно изказване говори повече за този, който го прави, отколкото за този, за когото го прави. Така че вие съзнавате, че не сте предложили нещо, което е достойно за подкрепа, и не сте му осигурили подкрепа. Формално е твърдението Ви, че сте ангажирани и е несериозно твърдението Ви, че искате сериозно отношение към това, което правите. Това е път за никъде, госпожо Фидосова. Фидосова. Последно, госпожо председател. За да запазите личното си достойнство, в което нямаме никакво съмнение, не използвайте проверката на кворума, за да извадите своята партия от ситуацията, в която тя сама влезе. Нека изпият чашата докрай, а не с формална проверка на кворума да се каже на обществото, че нямало кворум и така се случило.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

Но не говорете от името на нашата парламентарна група – гледайте си вашата парламентарна група. Нашите колеги са се подписали – те са вносители. (Реплики от КБ.) Дебатът и репликата очаквах от вас, след като взехте думата да бъде по същество. Да бъде по отношение на внесения Проект за промени в Конституцията, а не по отношение на това кой е вътре в залата и кой го няма, какво процедурно предложение би се направило или не би се направило. Трябваха ви сигурно седмици наред, за да стигнете до това какво ще се случи, кога ще се гледа, какво ще се гласува. Аз не мисля, че това е проблем. За мен е важно да има дебат. Благодаря на тези колеги, които участваха в него. По отношение на това дали имаме път нанякъде – ние имаме път към нашите избиратели, към българските граждани, които ни пратиха тук, в парламента. Вие нямате път, освен за Бузлуджа, за никъде другаде, господин Божинов. Когато отидете на Бузлуджа утре вечер, за мен ще бъде интересно какво ще обясните на вашите избиратели там – защо не участвахте в дебата, защо се подиграхте със сигурността на тези хора. (Реплики от КБ.) Аз имам право на дуплика и ще си говоря докрай, докато ми изтекат трите минути. И този учебник съм го прочела, господин Корнезов, и много други учебници. Но всеки един учебник започва с нещо основно: отговорно отношение по всеки един въпрос и уважение към тези, които се отнасят отговорно – уважение към българските граждани, уважение към българската Конституция, уважение към българските институции! Докато не се научите да ги уважавате, няма да имате уважение и към вас от българските граждани. Благодаря.

Има ли други народни представители, които желаят да вземат участие в дискусията? Няма. Дебатите са закрити. Предстои гласуване. Госпожа Фидосова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя процедурно предложение от името на Парламентарната група на ГЕРБ на основание чл. 42, ал. 3. Моля Ви за проверка на кворума чрез поименно прочитане на народните представители. Благодаря. По начина на водене – госпожа Манолова. Първо обратното предложение, след което – по начина на водене. Госпожо председател, ние напълно очаквахме този трик, който беше направен. Неслучайно Ви предупреди господин Божинов от трибуната да не вкарвате парламента в тези евтини комбинации. Когато започна дискусията, на таблото се изписваха 100 души. Ние ви казахме, че това не е сериозно отношение към темата, която се поставя за обсъждане. Казахме ви, че ако толкова държите тя наистина да бъде придвижена така, както изисква Конституцията, ние сме готови да посветим по-голямата част от утрешното заседание на тази дискусия по същество. Тук слушахме да говорят хора, които излизаха с някакви папки, писани изглежда преди седмици, и то не от самите тях. Сега излиза заместник-председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и ни казва: виждате ли, дайте да проверим кворума! Няма нужда от проверка на кворума! Вие сте заинтересовани заседанието да приключи до своя край! Аз Ви призовавам, госпожо председател представител Искра Фидосова), да не се превръщате в слуга на мнозинството и да преминем към гласуване. На таблото ще се покаже дали това гласуване е редовно, след като заседанието е започнало при наличието на кворум. И няма нужда този кворум да бъде проверяван в края. Това е моят апел, за да се приключи с тази тема днес окончателно – с резултат, който показва дали тя се приема или не. Благодаря.

Венцислав Върбанов, Атанас Мерджанов,

ПАВЕЛ ШОПОВ: Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговаря на два въпроса от народните представители Георги Анастасов и Иван Николаев Иванов и на две питания от народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер; и Павел Шопов. Шопов. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Пенко Атанасов и Лъчезар Тошев. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев и на питане от народния представител Антон Кутев. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на десет въпроса от народните представители Пенко Атанасов и Спас Панчев, Пенко Атанасов, Антон Кутев – два въпроса, Спас Панчев – три въпроса, Венцислав Лаков, Михаил Миков и Мая Манолова и на питане от народния представител Меглена Плугчиева. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на четири въпроса от народните представители Ирена Соколова, Станислав Станилов, Лъчезар Тошев и Пенко Атанасов. Министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на десет въпроса от народните представители Мая Манолова, Лъчезар Тошев, Димитър Дъбов и Мая Манолова, Ваньо Шарков – три въпроса, Спас Панчев, Михаил Михайлов, Евгений Желев и Анна Янева и на питане от народните представители Нигяр Джафер, Четин Казак и Георги Колев. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Курумбашев и Георги Божинов и на питане от народния представител Димчо Михалевски. към министъра на транспорта, информационните технологии